na raspravu po utvrđenom prijedlogu dnevnog reda. Sada je na redu: - Konačni prijedlog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 742; Predlagateljica ovog zakona je Vlada Republike Hrvatske. U skladu sa člankom 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Možemo li nastaviti poštovane kolegice i kolege? Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani potpredsjednik Vlade Branko Grčić. Izvolite poštovani potpredsjedniče Vlade. **Grčić, Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zastupnice i zastupnici. Pred vama je Prijedlog Zakona o regionalnom razvoju RH-a pa evo kad se raščisti ova gužva nastaviti ćemo. A šta ću govoriti kada oni gore zuje. Nećemo se nadvikivati, **Leko, Josip (SDP)** Poštovani ministre slažem se s vama, ako ima nekih problema dignite ruku, pločicu ili nešto. Imamo vremena, radit ćemo. **Grčić, Branko (SDP)** Evo zahvaljujem. Dakle pred vama je Prijedlog zakona o regionalnom razvoju, jednog važnog zakona nakon godinu dana rasprave, javne rasprave doslovno godinu dana i djelomične primjene nekih odredbi ovog zakona, sada možemo pristupiti i raspravi o konačnom prijedlogu tog zakona kakav bi trebao ići u provedbu. Ono što ovaj zakon donosi, donosi novine koje su nam nužne u nekoliko ključnih segmenata. To je prije svega prilagodba novim uvjetima članstva Hrvatske u i mogućnosti da se na lakši, brži i efikasniji način apsorbiraju novci iz Europske unije. U tom segmentu posebno bih istaknuo jednu novinu, a to je da se u strukturi područja koja jesu predmet ovog zakona definiraju i tzv. urbana područja. Zašto, zato što će po novim odredbama regulative Europske unije za provedbu kohezijske politike urbana područja, a to znači urbane aglomeracije i manja i veća urbana područja, imati prilike direktno koristiti sredstva u iznosu od 5% ukupne alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj. To je jedna nova stvar za koju se trebamo pripremiti i u tom smislu smo predložili formiranje specifičnih urbanih područja i to je jedna od svakako novih odredbi unutar prijedloga zakona. Druga stvar krucijalna u ovom zakonu jeste puna, naglašavam puna primjena nove kategorizacije jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti. Taj indeks razvijenosti se dugo krčkao i kuhao, godinama ja bih rekao. Prošla Vlada, HDZ-ova Vlada je usvojila tu kategorizaciju prema indeksu razvijenosti, međutim ona je jako parcijalno i sporadično primjenjivana u nekim drugim okvirima djelovanja Vlade, a sada dolazi na primjenu njena osnovna namjena za koju očigledno dosad nije bilo dovoljno hrabrosti da se to implementira, a to je potpuno novi sustav kategorizacije u primjeni ključnih mjera regionalne politike u poticanju najmanje razvijenih područja Hrvatske. To je ključna poruka. Zašto je ovo važno? Pa zato što postojeći sustav jednostavno je postao neodrživ. Sve analize i stručne, dakle i stručnih institucija, instituta naših pa i Vlade pokazale su i naravno resornog ministarstva su pokazale da su godine učinile svoje, a to znači da u tih zadnjih ja bih rekao 10-ak godina primjene, 11 godina primjene zakona o recimo brdsko-planinskim područjima ili još dulje primjene Zakona o PPDS-u, da su se neke stvari da su se neke stvari promijenile. Osim toga, mi smo 19 godina iza ratnih zbivanja na našim prostorima i završetka Domovinskog rata što je isto uvjetovalo u jednom dijelu da se ova područja od PPDS direktno vezuju uz posljedice rata, tako da i tu je obnova pri kraju ja bih rekao, iako nije potpuno završila ali je pri kraju. Dakle puno je momenata koji su se u međuvremenu dogodili u ovim godinama i sada je bio trenutak za jednu novu raspodjelu karata u smislu da se zaista vidi tko u ovom trenutku jeste najmanje razvijen u Hrvatskoj, da li prima potporu države ili ne prima, a trebao bi je primati. Isto tako s druge strane, da li trenutno netko prima potporu, a bitno je odskočio na ljestvici razvijenosti i sad smo u situaciji da negdje oko 100 jedinica lokalne samouprave imaju indeks razvijenosti ispod 75% hrvatskoga prosjeka, a nisu u sustavu niti su bili zadnjih 24 godine Hrvatske države i to nije dobro. Dakle najmanje razvijene 24 godine nisu dobile ni kunu poticaja kroz mjere za razvoj potpomognutim područjem. S druge strane, imate sada 65 jedinica lokalne samouprave koje prelaze prag od 75% prosjeka razvijenosti Hrvatske prema indeksu razvijenosti. ovim promjenama već se dogodila ta izmjena statusa, 100 jedinica bi ušlo u sustav, 65 bi izašlo. Međutim, želim posebno naglasiti, taj proces ne bi se dogodio odmah i trenutno kako se to često zlonamjerno ovih dana tumačilo u javnosti u raspravi o ovom zakonu, već smo predvidjeli ozbiljne kompenzacijske mjere i ozbiljne nadoknade tih manjih potpora temeljem poreznih i drugih olakšica za te jedinice. Kako, tako da bi one tri godine izlazile iz sustava i ta pomoć bi se iz godine u godinu pomalo smanjivala, a već u idućoj godini ona bi iznosila između 40 i 65% svih potpora koje su do sada imali. Dakle ne događa se ništa naglo i preko noći nego postoji tzv. … out ili model izlaska iz sustava kakvog poznaje i Europska unija kad je riječ o NUTS2 tzv. regijama. E sad idemo korak dalje, znači mislim da je to dosta jasno, znači recimo jučer smo pričali evo na odboru, općini odnosno gradu Lepoglavu i njihovom statusu, dakle oni izlaze iz sustava po ovome, pa smo utvrdili da su oni do sad primali negdje oko 6,2 milijuna kuna potpore godišnje u proračun temeljem ustupanja poreza na dobit, temeljem većeg udjela u porezu na dohodak, a da će kroz ovu kompenzaciju u idućoj godini dobiti i 4,2 milijuna kuna što nije mali novac kao kompenzacija za ovih 6. Dakle, nije to velika razlika po našoj procjeni i mislim da to može biti dobro za jedan taj lagani prelazak u novi status. No, šta je sad potrebno tu posebno istaknuti? Po meni izuzetno važna stvar i javno sam već govorio da zaista se ovdje pokazuje da kada je Vlada odlučila ući u ovaj projekt u ovu ozbiljnu reformu da se sigurno nije vodila nikakvim političkim usko stranačkim ili drugim stvarima. Dokaz tome je činjenica da se od 100 jedinica koje ulaze u sustav 95 nalazi na sjeveru Hrvatske od Međimurja do Vukovara, a najveći broj u Slavoniji. Ja se usuđujem reći i to naravno kolegama iz Slavonije poručujem s obzirom da smo imali jako važne rasprave ovdje kad smo govorili o NUC2 regijama i njihovom formiranju i kad smo obećali da ćemo jako voditi računa i o Slavoniji u drugim segmentima segmentima provedbe razvojne politike, pa onda i regionalne razvojne politike, da će doći vrijeme kad će se istaknuti taj problem manje razvijenosti Slavonije. Evo sad je došao trenutak. 95 jedinica je sa sjevera Hrvatske, a od 127 slavonskih jedinica lokalne samouprave čini mi se negdje oko 117. će u buduće biti u sustavu državne potpore, 117. Naravno da se Slavonija ne može pohvaliti s time što je manje razvijena. Ne, ovo je samo moment gdje konstatiramo stanje i naglašavamo da ovim potezom zapravo činimo za Slavoniju jednu veliku stvar, a to je da će u buduće jedan značajan broj jedinica lokalne samouprave koje nisu primale niti jednu kunu godinama sada dobiti jednu novu priliku, jednu novu šansu. Ovih pet jedinica je od Karlovca, Siska, pa do Jadrana, samo 5 jedinica koje ulaze u sustav su u ovom razvijenijem dijelu recimo to Hrvatske što je bilo i za očekivati. Obrnuto je kad gledamo jedinice koje izlaze iz sustava. Najmanji broj onih koji izlaze iz sustava je sjever Hrvatske, a najveći broj je zapad Hrvatske i jug Hrvatske, dakle primorske jedinice lokalne samouprave. I to je ono, to je ona karta razvijenosti Hrvatske koju mi već dobro znamo otprilike, a ovdje je ona detaljizirana. E sad još jedna stvar. Ja želim vrlo jasno poručiti. Kad smo predlagali ovako ozbiljnu reformu nismo gledali jedinicu po jedinicu, niti to možemo činiti. Mi gradimo sustav i ja molim potporu gradnji sustava, a ne analizi položaja ne znam sad ću na pamet reći Lepoglave, Našica, Delnica, Fužina ili recimo Matulja i sličnih jedinica lokalne samouprave. Ako krenemo tim putem onda sustav nikad nećemo izgraditi. Na žalost to je tako. Na žalost to je tako. Ali ovo je put ka većoj pravednosti sustava u smislu da u sustav ulaze jedinice koje su zaista, zaista izuzetno nerazvijene. Prvih 10 Štefanje, Štitar, Drenje, Nova Rača, Nova Bukovica, Kloštar Podravski, Staro Petrovo Selo, Špišić Bukovica, Rovišće, Dežanovac itd. itd. Dakle, evo samo ovi koje sam nabrojio niti jedan nije iznad 50% hrvatskog prosjeka. Da li zaslužuju biti u sustavu? Ja mislim da ću dobit potporu svih vas koji ovdje sjedite, ja se nadam. Da, jer inače ćete glasati protiv tih jedinica lokalne samouprave i protiv građana koji tamo žive. Da, to je poruka. Nije to ucjena, to je odnos nas prema jedinicama lokalne samouprave i građanima na najmanje razvijenim područjima. Ja apeliram na svijest da budemo solidarni prema njima, da zaštitimo njihove potrebe, jednostavno jednostavno njihov put, onaj put kojim su prošle mnoge druge jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj. Još nešto. U ovom sustavu mjera treba isto tako znati, naći će se novih 388 000 građana. Znači u ovih 100 jedinica lokalne samouprave živi 388 000 građana. Koristi od novog položaja nemaju samo jedinice lokalne samouprave, nego imaju i direktno građani. Vi dobro znate kakav je bio status PPDS-a, područja od posebne državne skrbi, da su građani tamo imali i dodatne porezne olakšice, uvećane osobne odbitke u okviru izračuna svojih neto plaća zbog čega su imali veće plaće nego u ostatku Hrvatske. Taj model se i dalje zadržava, dapače povećavaju se osobni odbici. Povećavaju se sa 2700 kuna na 3000 kuna i sa 3000 kuna na 3300 za prvu kategoriju potpomognutih područja. Prema tome, ovih 380 000 građana, odnosno oni koji su zaposleni imat će i veće plaće temeljem uvećanog osobnog odbitka. Nemojmo to zaboraviti, dakle vrlo kompleksan cijeli sustav mjera. Još nešto jako važno. S obzirom na vrlo živu raspravu o statusu brdsko-planinskih područja u ovim izmjenama želim vrlo jasno reći Zakon o brdsko-planinskim područjima se ne ukida, Dakle, uz Zakon o potpomognutim područjima koji će biti ključni zakon, odnosno pardon ključni dio Zakona o regionalnom razvoju imat ćemo i specifična razvojna područja zbog njihovih demografskih, prirodnih, geografskih i drugih karakteristika u koja će i dalje biti uključeni otoci. Što znači zadržavamo Zakon o otocima. I drugo, značajno specifično područje jeste brdsko-planinsko područje. S obzirom da će u idućoj godini biti ozbiljna kompenzacija u pitanju i za te jedinice sa brdsko-planinskih koje izlaze iz sustava mi smo vrlo jasnu poruku uputili da već do ljeta iduće godine ćemo imati i novi sustav mjera za brdsko-planinska područja. Te mjere će biti na tragu Zakona o otocima. To znači idemo putem ustupanja dodatnog udjela u porezu na dohodak, a prvenstveno za provedbu kapitalnih projekata, znači za financiranje kapitalnih ulaganja. Uz to će biti naravno još neki specifičnih mjera, ali o tom potom, to je nešto o čemu će se tek voditi javna rasprava. Ono što isto tako želim reći s obzirom da su se i s ove govornice čula nekakva razmišljanja s kojima naravno se ne slažem, a to je pitanje uopće podupiranja razvoja tzv. potpomognutih područja. Ja moram reći da je i u samoj Vladi u vremenu štednje prije 10-ak mjeseci bilo ideja da se u korištenje u državnom proračunu potpuno izbrišu mjere za potpomognuta područja. Da, da i takvih ideja je bilo. Molim lijepo. Dakle, moja borba za zadržavanje potpomognutih područja i za sve ovo što imamo danas, a to je da ne samo da nisu ukinuta ta područja nego su i povećana s brojem pa i sa sredstvima koja se spuštaju u najmanje razvijenim jedinicama je ovaj današnji zakon i sve ono što ide uz njega. Dakle, želim posebno naglasiti ukupan broj jedinica lokalne samouprave koji će na bilo koji način primati određenu potporu države s ovim zakonom nikad nije bio veći, a to znači 329 jedinica lokalne samouprave. Od toga 264 u u statusu potpomognutih područja i 65 jedinica u prijelaznom razdoblju sa vrlo konkretnim financijskim kompenzacijama. No, radi vrlo jasnog prikaza odgovornosti ove Vlade u smislu zadržavanja stabilnosti proračuna javnih financija i ja ja bih rekao izbjegavanja rasta ukupnih troškova moram reći da je u financijskom smislu bez obzira na uvećani broj jedinica koje će država podupirati, da je ukupna masa novca kojom će se to činiti negdje oko milijardu i 200 milijuna kuna kroz ove tri ključne mjere ostala otprilike ista. Vi ćete se sigurno pitati kako je to moguće? Moguće je pravednijom raspodjelom. S obzirom da ovih 100 jedinica ima manju ekonomsku snagu ukupan iznos potpora za njih je nešto manji nego što je bio za ovih 65. I ta razlika potpore od nekih 200 milijuna kuna koristi se za kompenzaciju onima koji izlaze iz sustava u iduće tri godine. Prema tome, ukupna masa novca koja se koristi za potporu jedinicama lokalne samouprave kažem ostat će tu negdje i iznosit će oko milijardu i 200 milijuna kroz ove tri mjere. Zašto cijelo vrijeme naglašavam tri mjere? Zato što to nije sve što spuštamo jedinicama lokalne samouprave. Najavljujem amandman Vlade, odnosno Kluba zastupnika SDP-a vjerojatno koji će regulirati i dodatnu potporu jedinicama za likvidnost, dakle tekuću donaciju Vlade ali doista najmanje razvijenim jedinicama koje neće mnogo profitirati niti iz dodatnih mjera o kojima sam već govorio. To je otprilike 70 jedinica lokalne samouprave koje će u ovoj raspodjeli raspolagati negdje sa dodatnih 40 milijuna kuna. I to će se vidjeti vrlo brzo kao amandman na predloženi proračun. Evo, to je dakle jedan sveobuhvatni model, a ova priča cijela je nešto što je dio paketa reformi u odnosu na lokalnu samoupravu. Prvi dio te priče je svakako zakon koji ste upravo usvojili, Zakon o porezu na dohodak koji će dovesti do povećanja plaća za cca milijun naših zaposlenih građana. Drugi veliki dio toga paketa je Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i regionalne koji će također nadam se danas biti na dnevnom redu. I treći veliki dio tog paketa je ovaj zakon, Zakon o regionalnom razvoju koji donosi isto tako bitne promjene i novine u pozicioniranju najmanje razvijenih jedinica lokalne samouprave u narednom razdoblju. Ono što u ovom kontekstu treba još posebno istaknuti, a želim se referirati naravno na već postojeće reakcije u javnosti na ovaj zakon, vidite oni koji će s ovim, s ovom novom redistribucijom potpora nešto izgubiti moraju isto tako računati s time da im se paralelno otvaraju ogromni potencijali da to iznimno lako nadoknade. Pri tom naravno mislim na već u uvodu spomenute EU fondove i ogroman novac koji se tamo krije ili stoji za potrebe jedinica lokalne samouprave. U tom kontekstu moj poziv i apel svima na vrijeme se pripremite za to ako već niste počeli, onda počnite odmah. Ono što Vlada čini u tom smislu su dvije stvari, jedna je osnivanje novog velikog fonda za sufinanciranje EU projekata na razini 160 od 170 milijuna kuna godišnje. Dakle, naglašavam još jednom riječ je o novcu za financiranje ili sufinanciranje vlastitog udjela u EU projektima. Znači ono što je posebno važno za jedinice koje nemaju novce za sufinancirati takve kapitalne velike razvojne projekte. Drugo, u našem proračunu, proračunu Ministarstva regionalnog razvoja će i dalje postojati poseban fond za jedinice sa potpomognutih područja, dakle dodatni novac ovisno naravno o proračunskim mogućnostima. Ove godine je to 30 milijuna kuna što nije samo novac za sufinanciranje projekata, nego i za financiranje pripreme projekata. Izuzetno važna stvar koja sada kada sve to sklopite u jednu priču kaže da jedinica lokalne samouprave sa potpomognutog područja može bez angažmana iti jedne svoje kune pripremit projekt, kompletnu projektnu dokumentaciju, aplikaciju, dobiti novac iz velikog fonda za sufinanciranje nacionalne komponente dakle vlastite komponente i plus EU novac, praktički praktički realizirati projekt bez iti jedne kune iz proračuna jedinice lokalne samouprave. To je poruka ljudi, to je poruka. Znači novo vrijeme donosi novi novac, veliki novac kojega samo treba uzeti, a zato treba znanja, zato treba kapaciteta. Dakle, samo kao jedan primjer, prije dva dana, tri, pet smo bili u Gradu Klanjcu gdje je započeo sa realizacijom projekt vrijedan 21 milijuna kuna, 21 milijun kuna je 2,5 izvorna proračuna Grada Klanjca. Znači sa jednim projektom je pokriveno 2,5 proračuna, godišnja proračuna jednoga grada. To govori jasno o kakvim mogućnostima se radi. Prije dva tjedana smo bili u Vukovaru, potpisali smo ugovor za Grad Vukovar, projekt vodoopskrbe i odvodnje vrijedan 360 milijuna kuna, 360 milijuna kuna je 3 godišnja proračuna Grada Vukovara iz EU izvora. Još jedan primjer kako je moguće nadoknaditi, ne samo nadoknaditi, nego i daleko, daleko nadmašiti u novim uvjetima bili kakve gubitke tzv. kuna koji će se dogoditi ovakvom ili onakvom promjenom u u samom sustavu. A ja baš očekujem od koja od ovih razvijenijih koji izlaze iz sustava da oni imaju kapacitete za to jer su jači, jer su bolji i nadam se da će biti brži i uspješniji, i svaku kunu koju sad gube kroz nekakav porez, najlakše je kad porez kapa, kuna po kuna porezni prihod od građana, od poduzeća itd. se slijeva, to je najlakše sjediš i čekaš. Nema više toga, ne dopuštate nama u državi, u Vladi da sjedimo i čekamo, ali oprostite došlo je vrijeme i da se svi drugi angažiraju oko toga. Jer 7 milijardi kuna koje smo planirali u 2015. nisu projekti Vlade, da se razumijemo, ne, pa pa to nisu projekti Vlade to su projekti upravo jedinica lokalne samouprave, to su projekti poduzeća kroz Ministarstvo poduzetništva i samo djelo infrastrukturni projekti iza kojih stoji Vlada, smo dijelom. Prema tome, poziv svima, ne samo jedinicama lokalne samouprave, i NGO, dakle nevladinim organizacijama, i poduzećima, i ustanovama, i komunalnim poduzećima iz ovih gradova gradova itd. itd. svi se moraju angažirati na zajedničkom poslu. Poruka je vrlo jasna, da ja osobno sam isturen i preuzimam svu odgovornost za apsorpciju EU fondova, ali se isto tako mora znati apsorpcija EU fondova ne ovisi samo o Vladi Republike Hrvatske. To svi moraju znat. Odgovorni su svi ovi koje sam nabrojio. Pripremit projekte, uložit nekoliko kuna da biste dobili jako puno, jako puno. Zamislite firmu, jučer sam to govorio na jednom skupu, koja će dobiti u startu 45% nepovratnih sredstava kroz EU fondove za svoju investiciju. Kad vam netko pokloni 45% investicije pa nema toga konkurenta koji će biti konkurentniji od vas. Gdje ćete to izgubiti? Gdje ćete tih 45% izgubiti osim na neznanju, neorganiziranosti i nekoj vrsti javašluka? Jer tu je problem. Dakle, mogućnosti su ogromne i tu moramo zajedno odraditi zaista veliki posao, a mi u Vladi smo, kažem, evo i ovim promjenama, barem što se tiče jedinica lokalne i regionalne samouprave pripremili ogroman teren. Sve novce, kroz ove fondove, kažem, bez kune danas se može pokrenuti i realizirati projekt u jedinici lokalne samouprave. Pardon, ne danas, ali od 01.01. iduće godine. I naravno želim da se svakako kad se priča o ovim gubitcima, opet naglašavam, da se nikako ne zaboravi nove mogućnosti. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani potpredsjedniče Vlade. Prije prelaska na 20 replika, želim obavijestiti da je predsjednik Odbora za turizam zakazao sjednicu u dvorani Ivana Mažuranića danas u 12 sati. A sada idemo na replike. Poštovani potpredsjednik Doma, Željko Reiner, replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. ministre Grčić, potpredsjedniče Vlade, moram priznati da dugo nisam čuo ovakvu količinu demagogije i neutemeljenog optimizma. Dakle, mi pričamo sada prvo o prvom zakonu, o paketu, vi ste o svim, ali ajmo pričati o prvom zakonu. Dakle, postoji postojeći zakon koji se uopće ne provodi. Vi ste u prvoj godini mandata najavili da ćete napraviti bitne promjene s njime, ništa se nije dogodilo 3 godine. Dakle, izgubljene su 3 godine. E sada, onda govorimo o ovom zakonu, o ovom prijedlogu zakona. Prvo, krasno ste svašta pričali o tome kako je Vlada predvidjela ozbiljne kompenzacijske mjere, spominjali ste …, sve divno, krasno, međutim to ništa ne piše u ovom zakonu. U ovom zakonu piše, a ja čitam sam zakon da prvo, za provođenje ovog zakona neće trebati nikakva dodatna sredstva. To piše. U obrazloženju nema nikakve procjene što taj zakon znači, nema niti jednog jedinog financijskog pokazatelja što odredbe pojedine ovog zakona znače za jedinice lokalne samouprave. U tekstu proračuna kojeg ćemo prekosutra raspravljati ovo sve što ste sada pričali se uopće ne vidi, to ne postoji, to su kule u zraku, to su obećanja lažna koja nemaju nikakve podloge u tekstovima, niti ovog zakona, a niti proračuna o kojem ćemo, ponavljam, razgovarati prekosutra. Prema tome, ja uistinu ne znam što bih mislio o cijeloj priči. Govorili ste o Slavoniji, o sjeveru, itd., u ovom času i o …, u ovom času poduzetnik u Vukovaru je u potpunoj jednakoj poziciji kao poduzetnik u Zagrebu. Pa je li to ono što želimo? Hvala lijepo. Da, niste pročitali zakon. Pogledajte tu odredbu članka 38. koja govori o prijelaznom razdoblju. Ali, isto tako ne može se zapisati u krovnom zakonu ovakve detalje o kojima sam ja govorio. Pa jasno je da su ove stvari definirane i u drugim zakonima. I u Zakonu o financiranju jedinica lokalne koji sam spomenuo i Zakon o izvršenju državnog proračuna u nekim segmentima. I još nešto, da li se vi sjećate da li se vi sjećate da je godinu dana trajala rasprava, aktivna, i više od godinu dana, o ovom zakonu? Pa upravo radi ozbiljnosti zakona nismo to gurali u hitnu proceduru, nego smo dali ljudima da razgovaraju o tome i da kritiziraju i mnoge kritike usvojili i to nisam uopće imao vremena vam reći. Pa sjećate se priče o planskim područjima kojih sada nema jer smo rekli, ok, ljudi, nećete planska područja, ok, neće ih biti. Vidite kako smo uvažavali vaše mišljenje. Prema tome i u nekim drugim segmentima isto tako. I još nešto, kategorizacija jedinica lokalne samouprave počela je s primjenom od 01.01. ove godine, a akti su doneseni u prethodnoj još godini, prema tome nismo baš sjedili kako vi kažete, nego smo aktivno radili i sve lagano dovodili do ove sada finalne faze, pune aplikacije ovog zakona. se sjetite, prisjetite da ste ovdje već raspravljali o primjeni indeksa razvijenosti, nove kategorizacije na aplikaciju mjera za potpomognuta područja. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani potpredsjedniče. Nova replika, poštovanog zastupnika Branka Hrga. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, vaš kolega ministar Lalovac je Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak lokalnoj samoupravi potezom pera maknuo milijardu i 800 milijuna od čega, ako … će oko 450 milijuna se opet sliti u državni proračun, to je ono kad ste govorili o tome da samo čeka se da dođu novci, sigurni novci u proračun. lokalna samouprava nažalost malo, malo pa ostaje bez normalnog, sigurnog prihoda i na neki način postaje sve ovisnija u centralnoj državi. I vi danas ovdje kad ste govorili o izmjenama ovog zakona, odnosno o ovom zakonu, ste rekli da će ustvari Vlada biti dobra pa će lokalna samouprava po mnogo osnova dobivati ono što do sada nije dobivala. Mislim da nismo baš postavili dobro stvari na, onako na stol i da ta indeksacija o kojoj se govori je možda polazna osnova od koje bi trebalo krenuti, nešto tu ne štima, možda bi tu trebalo malo porihtati stvari riješiti pitanje da stvarno ne ispadne da su Delnice, Čabar i još neki krajevi razvijeni krajevi RH jer Gorski Kotar u krajnjem slučaju najviše i vrišti na to, očito ljudi imaju pravo. Ali moram vas upozoriti da kršite opet članak 4.stavak 6. povelje o lokalnoj samoupravi jer i Udruga gradova, vjerojatno i Udruga općina i Udruga županija se buni protiv ovog zakona i to nije uredu, a posebno nije uredu sa onim manjim urbanim područjima gdje ste rekli da će manja urbana područja moći direktno koristiti sredstva Europskih fondova, a mnogi gradovi sada ispadaju iz tog programa. Vlada je donijela nakon tjedana razmišljanja rasprave pa i dijelom javne, ne možda službeno, ali neslužbene javne rasprave odluku da u nekom trenutku kroz porezne olakšice i promjene u oporezivanju dohotka omogući rast plaća za više od milijun građana Hrvatske. nekome manje, nekome više ali objektivno rast plaća. To košta, a to je svima nama jasno da to košta i da to netko mora platiti. Vlada je procijenila da je Vlada u tri godine bitno smanjila i srezala određene troškove u državi, a nažalost na ovoj drugoj strani na strani jedinice lokalne samouprave to i nije baš bio slučaj. Ali isto tako nije Vlada rekla svih milijardu i 800 će ići na teret lokalnih jedinica nego je rekla podijelit ćemo taj teret, ali morate i vi na lokalnoj razini nešto učiniti s vaše strane da i vi malo racionalizirate potrošnju. Pa nije prihvatljivo da u istom periodu da Vlada i prethodna pa i ova se muči kako uopće održati svoj proračun kako isplaćivati mirovine, plaće itd. socijalna davanja da istovremeno u lokalnoj samoupravi naraste broj zaposlenih za nekih 15% u tom istom razdoblju, a da plaće narastu čak 30% u masi govorim, dakle ne govorim o pojedinačnoj jedinici govorim o masi. Znači to po meni neodogovno ponašanje. U krizi se svi moramo stisnuti i reći evo učinili smo to, to i to. Hvala lijepa. Treća replika poštovani zastupnik Tomislav Klarić. Uvaženi potpredsjedniče Vlade. Čitamo Plan 21 sustav građen odozdo prema gore, a ne obrnuto, rješavanje problem u lokalnoj zajednici treba prepustiti lokalnoj samoupravi, naš cilj je povećati ovlasti lokalne i regionalne samouprave ali i njihove prihode itd. Ovdje ste se pozvali rekli ste o potrebi donošenja ovog zakona po hitnom postupku u prvom i drugom čitanju danas u Hrvatskome saboru, to bi bilo uredu kada bi bilo usklađenje sa uredbom br. 1301/2013.da ovim zakonom ne narušavate kompletno do sada postignuti standard u posljednjih 20 godina na području regionalnih i lokalnih jedinica lokalne samouprave. Ugovor o funkcioniranju EU u članku 176.piše da "posebnu pozornost poklanja regijama koje su izložene ozbiljnim, trajnim, prirodnim, demografskim poteškoćama kao što su regije s niskom gustoćom naseljenosti, otočne, pogranične i planinske regije". A onda ste ovdje nama obrazlagali konačno donošenje nekakvog indeksa. Da li je s tom vašom indekasacijom uvažene sve ove osobitosti kada govorim o Gorskom Kotaru, o rubnim područjima, o demografskoj situaciji na način da se svim ovim zakonima i vašom indksacijom jedinice lokalne samouprave sa po 700, tisuću stanovnika svrstavaju u rang velikih gradova po indeksu razvijenosti. Primjer Lokve u Gorskom Kotaru i Crikvenice koji imaju isti indeks razvijenosti 120. Ovdje govorim o pravednosti ovog sustava na način da ste jedinice lokalne samouprave oduzeli sredstva za normalno funkcioniranje, da u decentralizaciji koju ste dali sa svim ovim zakonima nametnuli ste im ovlasti u odnosu na javne vatrogasne postrojbe, u odnosu na predškolski odgoj, u donosu na sve ono što moraju raditi, a uzeli ste im sredstva.

moram to reći i ponoviti, pa već sam malo prije rekao s govornice, indeksaciju je donijela prethodna vlada ljudi. Dajte pa nemojte meni govoriti da sam ja sada izmislio indeks razvijenosti, a vi ste ga usvojili. A mi smo rekli to je najbolje što u ovom trenutku imamo. Jer pazite znate kako ja gledam na to, kao jedan sustav ali kula od karata gdje ako jednu onu kartu ispod izvučete iz tog sustava indeksa razvijenosti vi rušite cijeli sustav. A imate li nešto bolje? Ako možete ponuditi nešto bolje ponudite pa ćemo i to u narednih par godina unaprijediti i poboljšati, nemam ja ništa protiv. Ali nema drugog načina, znate i nije ovo uzimanje novaca. Ovo je redistribucija novaca dajte da i to razjasnimo. Pa vidite šta se događa, ove jedinice njih 100 gdje su uglavnom načelnici npr. Iz HDZ-a vjerojatno, ovih 100 onako u tišini čeka da krene sustav i da počnu konačno dobivati nekakve potpore kroz ove mjere i i mudro sa strane stoje. Naravno bune se oni koji nešto će malo izgubiti i to je normalno jedna situacija. Znači uvijek su glasniji oni koji gube nešto nego oni što dobivaju. I sada se mi tu ne možemo nikako dogovoriti. Ali ja ne želim govoriti o pojedinačnim jedinicama, ja želim govoriti o sustavu neopterećen bilo kakvim političkim, lokalnim argumentima, razumijete. Dakle ne želim ulaziti u pojedinačnu jedinicu, ako uđem u jednu od njih i kažem kako njihov položaj promijeniti onda moram birati indekse razvijenosti itd., itd. i rušiti cijeli sustav. A to ne ide, vi to dobro znate. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade, ja sam pročitao Zakon o fiskalnoj odgovornosti, ne pročitao nego ga i pisao. I vi u točki 3. ne poštujete Zakon o fiskalnoj odgovornosti jer ovo što ste vi napravili obrazloženje …/Govornik se ne razumije./… izvora potrebnih sredstava za provođenje u zakonu naprosto ne stoji. Da bi se uopće moglo raspravljati o ovom zakonu vi ste morali naznačiti koliko koje odredbe zakona koštaju i iz kojih će se sredstava namiriti. Zašto vam to govorim? Pročitao sam i proračun i prijedlog za 2015. od stavke do stavke i sve ovo što ste vi rekli nažalost nemate unutra. Najinteresantnija je pozicija na Ministarstvu financija pomoć jedinicama lokalne samouprave, u 2014. 349 milijuna, u 2015. … …/Upadica se ne čuje./… Samo malo, polako, nemojte trčati pred rudo jer budete noge polomili. Do sada se povrat poreza na dohodak nije evidentirao u proračunu nego se vraća, samo malo, molim vas, nego se vraćao sa birnog prolaznog računa, on je iznosio 400 milijuna. A vi ste sada povrat stavili u proračun. Znači ono prije što je koštalo 400 + 349 je 749 milijuna, vi ste to sada stavili u proračun 540 milijuna, dakle 200 milijuna manje, to je samo jedna pozicija. Da ne govorim Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. Vi ste za financiranje školstva, srednjeg školstva, socijale, staračkih domova, zdravlja, vatrogastva uzeli gradovima i županijama 50 milijuna kuna jer onaj dio za decentralizirane funkcije je bio 12, sada je 6%. I vi da ste ovo sve napisali, sve ove brojke ovdje, onda bi mi vjerojatno svi na drugačiji način raspravili. Vidite kolegi Reineru ste rekli da nije pročitao, ja sam pročitao

zahvaljujem na ovome, još jedna mogućnost da objasnimo stvari. Dakle ove godine nikada transparentniji proračun u ovom dijelu potpora lokalnim jedinicama jer konačno prikazuje ono što njima ide. Znači ono što je u proračunu prikazano su dvije ključne komponente. To je povrat poreza građanima, pardon jedinicama lokalne samouprave temeljem poreznih olakšica građanima što do sada nije bilo na taj način prikazano. I drugo su potpore koje se baziraju na kompenzacijama direktno za onih 65 jedinica. I sada kada prebrojite u proračunu broj jedinica doći ćete točno do 329 koliko sam rekao da će uživati potpore u 2015. godini. Prema tome tu nema nikakve nepoznanice. Plus toga još nam fali ovih 40 milijuna koje ćemo morati osigurati nekakvim amandmanom, nadam se ovih dana i to je onda direktna potpora ovim jedinicama. Što se tiče ovog momenta kojeg ste istakli da smo uskratili jedinice za 750 milijuna to jednostavno nije istina. Dakle, ako ste pratili Prijedlog zakona o financiranju koji će doći na dnevni red nešto kasnije onda ste vjerojatno primijetili da je to isključivo iz činjenice da ono što sada ide po stopi od 6% direktno za decentralizirane funkcije prije je bilo 12% ide sada preko fonda poravnanja. Zašto? Vrlo ću vam biti otvoren zašto. Zato što su neke jedinice, neću ih imenovati dosada temeljem 12% dobivala je izravno u proračun više nego što im je trebalo. Kada je Ministarstvo financija tražilo povrat tog novca u državni proračun nisu ga dali nego su se išli suditi. I što je najgore dobili su na sudu e tako ubuduće neće biti više. Znači država će zaštiti sebe u tom dijelu ako ste me razumjeli a ja znam da jeste jako dobro. Tako je. Znači nema …/Govornik se isključio./… gubitka novca temeljem … **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa potpredsjedniče Vlade. Idemo na novu repliku. Poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi gospodine ministre u svom ste izlaganju rekli da onaj tko neće biti suglasan sa ovim vašim prijedlogom zakona da će u stvarnosti biti protiv stanovništva u Hrvatskoj. Pa ja bih vam htjela samo nešto reći, vidite, 2 godine čeka se da ovaj zakon izađe, dvije godine i već sada na početku i se govori o velikom promašaju ovog vašeg zakona. A zašto? Zato što ste ga između ostalog i dodatno administrativno zakomplicirali da bi se nešto moglo po tom zakonu raditi treba prvo 6 vijeća osigurati a znamo jako dobro kada nešto baš ne želiš onda osnuješ neka povjerenstva, vijeća i slično. Zatim, da se ne sluša glas naroda, gospodine ministre, govorite da je ovo u skladu sa Europskom međutim jako dobro znate vi da Europska komisija izbjegava način, tzv. odozdo, odozgo prema gore, što vi u ovom zakonu navodite, znači ide odozgora prema dolje a osobito treba ići odozdo, slušati jedinice lokalne samouprave, regionalne, njihove zahtjeve čuti, njima uvažavati njihove potrebe. Iz svega ovog zakona proizlazi da će se neke županijske razvojne strategije koje zaista odražavaju stvarne razvojne potrebe županija biti aktualne tek 2016. godine. Pa zar mislite da ovo sve skupa ne govori o sporosti Vlade, nedostatku vizije, jednostavno o tome da se nakon 2 godine nekakvog zimskog sna, naglo je buđenje i hitni postupak. 10 dana imaju rok jedinice lokalne samouprave i regionalne da se očituju u ovom svemu. Mislite li da je to razumno? **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani potpredsjednik Vlade Granko Grčić. Ovaj zakon i ovaj model koji sam vam prezentirao je na bazi slušanja glasa naroda da tako kažemo i javnosti, ovih jedinica lokalne samouprave koje 20 godina nisu dobile niti kune potpore i koje se iz godine u godinu muče da zatvore nekako tu proračunsku godinu. Moja poruka je bila jasna, dakle očekujem ali doista očekujem potporu svih zastupnika u Saboru da podrže ovakvu novu situaciju jer je ona pravednija jer oni koji su zaista siromašni i jadni da tako kažem ulaze u sustav, a oni koji su nešto bogatiji i koji su se malo izdigli u ovih zadnjih 20 godina primanja neke potpore kroz različite mjere da će se pomaknuti iz sustava. No da se razumijemo, mi ovaj prag od 75% pa nije to prag razvijenosti. Prag prosječne razvijenosti je 100%, a s obzirom da još trebamo jako puno radit svi skupa na razvijenosti Hrvatske ni to 100% još uvijek nije dovoljno niti nam može biti nešto s čim se možemo miriti, ali smo uspostavili nekakav model i sustav koji bi htjeli poštivati. Prema tome, poruka je prije svega nama političarima u odnosu na građane ovih jedinica koje trebaju ući u sustav, a 20 godina nisu primali pomoć, da vodimo računa o njima, da podržimo ovaj zakon i ove promjene i da im omogućimo da u idućim godinama, barem idućih 7 godina oni uživaju potporu i da s tom potporom nešto učine za razvoj svojih jedinica. Ukupan financijski efekt je 180 milijuna kuna za ovih 100 jedinica. Podržite to, dajmo tim ljudima da 180 milijuna kuna godišnje ulože u razvoj.

pred Sabor. Ja sad nisam siguran koji ste zakon vi obrazlagali, ali ako ste obrazlagali prijedlog zakona kojega smo dobili i mi onda ću vam reći da i rekli ste da oni koji će glasat protiv njega će glasati protiv građana protiv građana tih jedinica. Ja neću glasati za ovaj ćušpajz koji ste pripremili jer on ima velike opasnosti na probavne smetnje. Da ste ozbiljno mislili predložiti trajno i pravedno rješenje naravno da bi onda bio paket regionalni razvoj, financiranje lokalne samouprave. Vama je to možda smiješno, ali slušajte me do kraja. I zastupnicima i javnosti dali primjerice popis koje su to 264 općine i gradova 1. i 2. skupine potpomognutih područja u ocjeni stanja, koji je to 12 županija u 1. skupini potpomognutih područja. To ste sakrivali naprosto, tek temeljem traženja saborskih zastupnika smo dobili da bi napravili … jer u opisu stanja niste napisali rekapitulacija povećanja, smanjenja ili zadržavanja na postojećem nivou, nijedno pravo lokalne samouprave po odredbama ovog zakona. Da li 400 milijuna kuna pomoći s naslova povrata poreza na dohodak je sadržanih u onih 548 milijuna u stavci državnog proračuna za iduću godinu ili ne. Ako nije onda je to povećanje za 238 milijuna pomoći, ako je onda je smanjenje. Porez na dobit i pomoć u visini naplaćenog poreza na dobit. Koje općine u Hrvatskoj imaju sjedište pravnih subjekata koje ostvaruju dobit i koliko će ta pomoć iznositi? Ništa. Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, koliko je to na godišnjem nivou u Hrvatskoj za tih 264. Dakle jedan podatak niste bili u stanju napisati u opisu stanja. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani potpredsjednik Vlade Branko Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Dakle kod usvajanja ovog prijedloga zakona na Vladi isti dan je objavljena kompletna lista svih jedinica lokalne samouprave uz te materijale. Ukoliko zahtijevate da odmah dostavimo ovu listu, dobit ćete je na stol za vrijeme trajanja ove rasprave tako da nikakvih problema oko toga nema, ali hoću još jednom reći javno je dostupna ta lista i objavljena i na stranicama Vlade i na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja. I još nešto, dakle ja mogu razumjeti, dijelom mogu razumjeti da vi ovo zovete kako ste rekli ćušpajz. To je neka vrsta ćušpajza jer ovo nije autonomni zakon koji se može čitati bez ostalih zakona. Iza ovog zakona slijede još tri zakona, brdsko-planinska, PPDS i Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. I kad sam govorio u uvodu sam govorio da je to jedan veliki paket i to sam posebno naglasio, a za razumijevanje cijelog sustava treba sve to pročitat i apsolvirat. Hvala Bogu većina građana Hrvatske jede ćušpajz, to je dobro. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Nenad Pleše. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre. Ne mogu se ne osvrnut na vaš ultimatum kad kažete da tko ne glasa za ovaj zakon da je protiv ljudi u jedinicama lokalnih samouprava koje ulaze u potpomognuta područja. Ja onda mogu okrenut pilu naopako pa reći da tko glasa za ovaj zakon je protiv ljudi u Gorskom kotaru koji izlaze iz potpomognutih područja jer po novoj indeksaciji sve i jedna jedinica lokalne samouprave iz Gorskog kotara, iz Primorsko-goranske županije izlaze iz potpomognutih područja. Zašto ne dođete živjet u oazu na 700 m nadmorske visine, samo 2 km od autoceste kako to kaže premijer Milanović kad je to tako dobro tamo i tako lijepo, kad od zadnjeg popisa stanovništva od 2001. do 2011. tamo je manje 3100 stanovnika. Indeks razvijenosti kojeg vi spominjete kažete nije bilo hrabrosti donijeti. Pa možda je bilo kod onih ljudi koji prije vas nisu donijeli taj indeks razvijenosti pa ga nisu donijeli jer taj indeks razvijenosti nije sagledao sve aspekte posebnosti pojedinih područja kao što su nadmorska visina, reljef, gospodarske prilike, klima, demografska slika i sve ovo drugo još ostalo koje bih mogao nabrojiti. Spominjete da će donijeti Zakon o posebnom području brdsko-planinskom, jedva čekam da ga vidim na klupama i da vidim kako će bit on sastavljen. kažete da i ništa se nije moglo i ništa nije došlo preko noći. Ja kažem da noć stalno traje u područjima koja su do sada bila i u područjima posebne državne skrbi i u područjima brdsko-planinskih područja. Zahvaljujem. Vrijeme je isteklo. Na repliku odgovara potpredsjednik Branko Grčić. Izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Zahvaljujem. Dakle, nema ultimatuma. Kakav ultimatum? Tko je ovdje govorio o ultimatumima. Nisam ja govorio. Ja sam rekao da je vrlo interesantno kako ćete vi to reći građanima s tih jedinica da ih nećete podržati da uđu u sustav. Pa nije to ultimatum, to je vaša politička odgovornost ljudi. Ne vaša, nego svih nas koji danas ovdje jesmo. Mi smo se jasno deklarirali da za promjenu smo sustava i to je ono što vi spominjete hrabrost. Ja nisam govorio o hrabrosti u tom kontekstu donošenja nekog indeksa razvijenosti. To je donijeto već ranije. Ja sam govorio o hrabrosti da se taj model i taj sustav konačno primijeni i da se napravi pravedniji sustav potpore, države, jedinicama lokalne samouprave. Ja čvrsto stojim iza svog stava i stava Vlade da ovo jeste sada pravedniji sustav, da u njemu nema iznimki. Ima i bit će ih, uvijek će biti. Uvažavajući ovo o čemu ste vi govorili i apsolutno poštujem, dakle želje i specifičnosti ljudi iz Gorskog kotara. To sam imao priliku i osobno reći. I vi ste bili na tom sastanku, jel' tako i čuli ste me što sam govorio. Ali upravo zato imamo mogućnost da kroz poseban zakon podupremo i takve specifičnosti i to ćemo napraviti. To smo obećali, to ćemo do ljeta iduće godine napraviti. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, govorili ste o Slavoniji i o stalnom da kažem pritisku HDSSB-a i u Saboru, a i na drugim strukturama predstavničkih tijela i izvršne vlasti u svezi da kažem pa evo i ovako iznjedrenog Zakona o regionalnom razvoju. Moram reći da one statistike koje ste vi iznijeli među 100 najnerazvijenih općina prema indeksu ove razvijenosti zapravo nerazvijenosti, dakle najgorih ili onih koji su sa najnižim indeksom razvijenosti 60 je slavonskih. Od 100 onih sa najnižim indeksom 60 je iz Slavonije. Od 100 najrazvijenijih samo Osijek prelazi 101%, a sve ostale su iz nekih drugih, neću govoriti kojih županija. Dakle, nema ni jedne slavonske. Od 128 lokalnih uprava u Slavoniji i Baranji 117 pripada ovoj nerazvijenom dijelu. nerazvijenom dijelu. Dakle, ispod 75% indeksa razvijenosti. No, o tome govorimo već 7 godina u ovom Saboru, nije nas slušala ni ona Vlada, ali evo i vi u zadnjoj godini mandata čini se da da ste nekako došli do određenih zaključaka koji bi upućivali na to da je zapravo Slavoniji čini mi se da dolaze prekasno ove mjere. Iseljavanje je ogromno, to sami znate i bojim se da pokojnik trči počasni krug, tako i općine u Slavoniji i Baranji koje nisu i one koje su, koje pripadaju krugu razvijenosti i one koje su nerazvijene zapravo teško da imaju više šanse za za oporavak nakon 20 godina zapostavljenosti od svih vlasti u Republici Hrvatskoj. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara potpredsjednik Branko Grčić. Izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Da, sve ste iznijeli činjenice koje stoje. Dakle, nemam nikakvog prigovora na to, ali ipak nešto bih izdvojio iz vašeg obraćanja, a to je da je ova Vlada ipak, nije bitno kad u mandatu, da je ipak napravila ovaj ključni iskorak. I ja znam da vi intimno jako podržavate ovo. To sam čuo iz vaših krugova direktno. Prema tome, sad je pitanje vaše političke odluke da li ćete dignuti ruku za ovo ili ne. Ali znam da jako podržavate ovo. **Stazić,

lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre, vlada uvjerenje zapravo da, kako da Vlada donosi ovaj zakon sada iako je on donijet još 2009. godine. Ono što nisam primijetio u replikama kod svojih kolega zapravo, a to je da se ne primjećuje da se donose novi institucionalni oblici ovim zakonom, a to su partnerska vijeća. Prije su to bila planska područja, sad su to urbane anglomeracije i regionalni koordinatori koji su zapravo pravne osobe, odnosno upravno tijelo osnovano s ciljem učinkovite koordinacije. To je definitivno. O tome nitko zapravo danas ne govori, a trebao bi. To su nova uhljebljenja, to su novi ljudi i to su rekao bih nove podjele u našemu društvu, regionalne podjele na način gdje će se to dogoditi, gdje će im biti sjedišta, a sve će se to zapravo raditi pod vašom palicom, odnosno uredbom Vlade RH. Govorili ste da su se neke stvari promijenile vezano za Zakon o PPDS-u i o brdsko-planinskom području koji su doneseni prije 12 godina, ali mi smo mogli izvršiti određene korekcije tih zakona zajedno sa jedinicama lokalne samouprave i nismo trebali donositi nikakve nove stvari, nikakav novi zakon. Zapravo zaboravljate na koji način i kako izgleda Republika Hrvatska onako u obliku potkove pa kad krenete dolje od Konavala preko Istre dođete do Vukovara, vidjet ćete da su ta naselja populacijski naselja populacijski zapravo ispražnjena a ovim zakonom će se to još više dogoditi. Mislim da se trebalo voditi računa o tome. Trebalo se voditi računa jer vi koncentrirate zapravo državnu upravu, a trebalo bi dekoncentrirati to i prebaciti na jedinice lokalne samouprave. I zaboravljate načelo supsidijarnosti, odnosno da se problem rješava ondje gdje je nastao, odnosno Europske povelje o lokalnoj upravi i samoupravi. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara potpredsjednik Vlade Branko Grčić. Dakle, što se tiče ovih tijela odmah da to raščistimo. To nisu administrativna tijela koja će tražiti nove poslove i nove pozicije. To su konzultativna tijela, to su vijeća gdje ljudi mogu kroz participaciju u tim tijelima izraziti svoj stav i mišljenje i doprinijeti oblikovanju razvojnih dokumenata za ova područja. Dakle, nema tu dodatnih troškova osim putnih troškova. Valjda će se jednom morati negdje naći u Zadru, Zagrebu, Karlovcu ili ne znam Osijeku. Prema tome, to je jedini trošak. Što se tiče ovog drugog dijela koji ste spomenuli da mogli smo ići sa korekcijama postojećih zakona. Samo probajte pobrojati, izvući iz povijesti koliko puta su ti zakoni mijenjani. Kad neke zakone toliko puta mijenjate oni više jednostavno ne mogu biti konzistentni, koherentni i jedino ovako jedan krovni zakon sa jednom novom podjelom može donijeti nešto novo u regionalnoj politici u Hrvatskoj. I još nešto, kad sada pogledate jedinice lokalne samouprave u ovom prstenu hrvatske potkovice koji pripadaju ovim područjima onda ćete doista vidjeti da su to jedinice jedinice koje to najviše zaslužuju i u prostorima koji to najviše zaslužuju. A svi mi manje-više znamo koji je to prostor, od naše Zagore dalmatinske pa preko ovog dijela ne znam Lika, Banija, Kordun, pa Slavonija. To je taj prsten koji je kontinuirano još od stare države uvijek tretiran kao nerazvijeni dio i danas je i štogod mi činili dobro je da činimo za te krajeve. Nova replika, poštovana Nada Turina-Đurić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo i za pohvalu je da imamo jedan zakon koji će redistribuirati znači poticaje na jedan pravedniji način nego što je to bilo dosada. I naravno da to ćemo svi mi podržati. Međutim, malo sam možda već i dosadna, ali moram se javiti na temu jednog područja u RH koje je dosada do ovog prijedloga zakona imao jedan poseban status a to su brdsko-planinska područja. Ali specifično znači ne na onaj zakon koji je obuhvatio cijeli niz jedinica lokalne samouprave koje su pa neke vjerojatno i nezasluženo godinama dobivale vrlo velike poticaje nego u užem smislu na Gorski kotar. Vi ste danas rekli, odnosno danas ste obećali da će se zadržat Zakon o brdsko-planinskom području iako on ustvari sa prijedlogom ovog Zakona o regionalnom razvoju ustvari je ispušten i sve te jedinice u Gorskom kotaru su iznad 75% indeksa razvijenosti. Ja smatram da smo mi mogli učiniti nešto do donošenja ovog zakona ili do prijedloga ovog zakona da se revidira Zakon o brdsko-planinskom području i da ovih 10 do 15 jedinica lokalne samouprave gdje imamo naselja sa živim ljudima iznad 600, 700 metara nadmorske visine. Ja ću vam kratko ilustrirati ja sam jutros, Gorski kotar je otok, a Zakon o otocima smo zadržali. Ja sam krenula iz Rijeke, 9 stupnjeva i sunčano, prošla sam kroz Tuhobić 0 stupnjeva, magla, 60 km na sat. Došli smo u Vrbovsko, 5 stupnjeva i 100 km na sat jer nema magle. Znači, Gorski kotar je otok. Mislim da smo mogli učiniti i da još imamo vremena nešto učiniti za te jedinice lokalne samouprave jer one jesu unutar Hrvatske otok. Na repliku odgovara poštovani potpredsjednik Vlade Branko Grčić. ipak toliko značajna i veća nego što bi eventualno sada oni nekim brzim procesom usvajanja nekog novog zakona osigurao. Bolje da uhvatimo ovih 5, 6 mjeseci ispred nas da hladne glave razmotrimo nove mjere za brdsko-planinska područja, a u tom razdoblju će ove sve jedinice dobivati kompenzaciju i nadam se pokriti najveći dio ovih troškova koje su i ranije financirali iz tih pomoći. Tako da dobijemo jedan mirni period i jedno vrijeme u kojemu možemo kažem evo hladne glave donijeti novi Zakon o brdsko-planinskim područjima. To smo i u našoj evo zajedničkoj raspravi došli do tog zaključka. **Stazić, Nenad Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pa uvaženi potpredsjedniče Vlade vi ste u svom obrazloženju Zakona o regionalnom razvoju spomenuli jedan primjer, primjer moga grada Lepoglave Hvala na proračunu je to ipak jedna velika pomoć u odnosu na prije. Da, ali vi ste samo spomenuli prvu godinu pomoći gdje je iznos od 4 milijuna i 170 tisuća kuna, je to opet manje od 2,5 milijuna kuna nego referentna 2013. godina. Već 2016. godina je to smanjenje od potpore od 2 milijuna 800, gdje je ukupno smanjenje već 3,5 milijuna kuna. I zadnja godina je potpora od milijun i 900 gdje je ukupno smanjenje skoro 5 milijuna kuna. kad gledate ukupno smanjenje u odnosu na 2013. godinu to vam je smanjenje od 6,5 milijuna kuna što čini 50%, odnosno skoro duplo smanjenje nego početna godina. Smanjenje od 50% proračuna ne možemo reći da neku gubi nešto malo, ako gubimo 5% od nečega već imate apsolutnu krizu i problem kako da taj dio, prije svega razvojne komponente koje je sastavni dio jednog razvoja, prvo mora definirati i to je ipak u startu dobar početak, mora se naći mjeri da se kompenzira dobar dio ovako velikih gubitaka na određenom području. Kada govorimo o tome da je ipak indeks razvijenosti nije 100 ili 120%, nego je indeks razvijenosti Grada Lepoglave 76,9%, samo za 1,9% veći od potpomognutog područja to ne znači da smo sada preko noći najedanput bogati. Ono što je najbitniji pokazatelj da

ja sam vas spomenu u kontekstu ovih brojki, kompenzacija. Možda je bolje da sam vas spomenuo u onom drugom dijelu gdje ste vi živi primjer kako se može taj novac nadoknaditi. nadoknaditi. Jako puno, bili smo u Lepoglavi, vidjeli smo na licu mjesta, vi ste jedan od sigurno najuspješnijih gradonačelnika u privlačenju EU fondova ovih pretpristupnih dosada bili, nadam se da ćete tom dinamikom nastaviti i u narednom razdoblju i na tome vam čestitam. To je model po kojemu bi trebali funkcionirati u narednom razdoblju jer mogućnosti su ogromne, jedno 7, 8 puta još veće financijski nego u vremenu u kojem ste vi ostvarivali svoje projekte. Dakle, voli bi još dakle da taj dio priče se prenese i javnosti i naravno i kolegama. Ja znam da ima još uspješnih gradonačelnika i načelnika u Hrvatskoj, ali vi ste sigurno jedan od njih koji ste to sjajno odradili. To je put, zato je vaš proračun gledamo ukupne a ne izvorne prihode puno veći od ovoga što ste sada spomenuli upravo zahvaljujući činjenici da ste uspjeli realizirati EU projekta. Neka to bude model za cijelu Hrvatsku. Hvala. Replika Branko Vukšić. Nema ga. Replika Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade, jedna od temeljnih zadaća vas kao ministra regionalnog razvoja je regionalan odnosno ravnomjeran razvoj Republike Hrvatske. Ja vjerujem da dijelimo isto mišljenje da nema tog nikakvog razvoja, pa niti ravnomjernog regionalnog razvoja bez snažne lokalne, odnosno područne, odnosno regionalne samouprave. Dokaz tome su brojne razvijene države EU u kojima je snažna lokalna, odnosno regionalna samouprave iz razloga što je distribucija javnih sredstava kud i kamo pravičnija nego u Hrvatskoj. u Hrvatskoj je do danas dok nismo izglasovali Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ta distribucija bila 16% od ukupnih javnih sredstava usmjerena prema lokalnoj samoupravi. Od danas, od jutros odnosno od 1. siječnja kada će stupiti zakon na snagu taj će postotak regionalne, odnosno lokalne samouprave spasti na niti 14%. Ako to promatramo u vremenskom okviru od 7 godina koji je potreban za provedbu europskih politika jutrošnjim zakonom ste vi kako ministar regionalnog razvoja i potpredsjednik Vlade dali suglasnost na određeni način i podržavate da će lokalne, odnosno regionalna samouprava ostati bez 2 milijarde eura. I nikakvim kompenzacijskim mjerama koje vi spominjete ne može se to nadoknaditi. Zašto 15 milijardi? Jer je oko 2 milijarde i 200 milijuna kuna uzeto lokalnoj samoupravi. S kompenzacijskim mjerama se možda i može nadoknaditi 400 milijuna kuna ali ne više. I to branite između ostalog i vašim odgovorom na repliku da je ova Vlada a i protekle Vlade da su učinile sve i da je država svoje rashode prilično smanjila, da je stegnula remen. Dok to nije učinila lokalna samouprava, ali niste pri tome rekli da tim istim zakonom kada lokanoj samoupravi i područnoj uzimate godišnje 2 milijarde, da ste državnom proračunu temeljem zakona, odnosno uvođenja poreza na kamate dodali 500 milijuna kuna. Dakle, s jedne strane povećavate sredstava državnom proračunu za 500 milijuna kuna za kamate, a s druge strane dalje siromašite područnu odnosno regionalnu samoupravu i nema stoga nikakvog razvoja pa tako ni ravnomjernog. Na repliku odgovara poštovani potpredsjednik Vlade Branko Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Ponovit ću još jednom, politička odluka u datom trenutku u makroekonomskoj situaciji kakva je podržati osobnu potrošnju građana i povećati plaće za preko milijun građana. Podijeliti teret tog troška od milijardu i šesto, do milijardu i osamsto milijuna kuna između države i lokalne samouprave što znači da su brojke ipak za lokalnu samoupravu nešto manje u smislu gubitka jer smo predvidjeli određene kompenzacije koje će biti ugrađen u Zakon o financiranju koji je sada četvrti po redu evo na dnevnom redu, pa ćete tamo čuti vjerojatno detalje. Ali povećava se udjel jedinica u porezu na dohodak, 300 i nešto milijuna kuna od poreza na kamatu ide lokalnoj samoupravi, povećava se udjel lokalne samouprave u diobi poreza na promet nekretnina. Bit će nešto novih rješenja i oko dodjele određenih prihoda od koncesija, odnosno spuštanja sa države na lokalnu samoupravu i ne znam da li sam još nešto zaboravio. I slažem se, to neće jednako utjecati na sve jedinice. Neke imaju nekretnine i promet, a neke nemaju. Pa ove atraktivnije gdje se taj promet još uvijek nekako odvija će imati neki prihod od toga, druge neće. Slažem se u tom dijelu, znači neće biti linearno, ali nekakva kompenzacija će biti. krećemo se u okviru mogućeg, ja sam čuo još neke prijedloge za kompenzacije, no uvijek se postavlja pitanje ako sada država se treba još nečega odreći pa prepustit lokalnoj samoupravi, pa gdje ćemo naći taj novac, kako ćemo zatvoriti onda troškove države? Znači moramo biti realni i to je naša realnost da živimo u vremenu krize, kad BDP počne rasti i kad porezni prihodi i drugi budu rasli i na državnoj i na lokalnoj razini bit će puno lakše gospodariti. Sad je tako kako je.

hoće doživjeti i to ne mali pad životnog standarda. IDS ne traži da se Istri bilo što daje, već da dio prihoda koji ti građani na tom području i ostvaruju, da im se u većem dijelu ostvari i da im se ostavi barem razina standarda koji danas imaju, a vjerujte mi, to ne znači doista ništa luksuzno. Pa bih vas slijedom toga zamolio da sa pažnjom razmotrite amandmane koje hoćemo dostaviti u ime kluba IDS-a i zamolio bih da se prestane sa jednom praksom sa one strane kada se govori o neodgovornosti jedinica lokalne samouprave. Slijedom toga vam samo želim kazati da od samog početka krize, od kraja 2008. velika većina doista čelnika jedinice lokalne samouprave i to neovisno kojoj političkoj opciji pripadaju, ponašaju se vrlo odgovorno, smanjili su plaće, rezali maksimalno koliko su mogli potrošnju, a ovim izmjenama zakona de facto jedinice lokalne samouprave polako se počinju bacati na koljena. Zato vas molim da doista sa punom pažnjom razmotrite amandmane IDS-a. Na repliku odgovara potpredsjednik Branko Grčić. isto ja se nadam da nisam jer nije to moj način komunikacije govorio da su lokalne samouprave neodgovorne, ali sam spomenuo jedan vrlo indikativan podatak koji govori da je u vremenu krize broj zaposlenih i izdaci na plaće u lokalnoj samoupravi u Hrvatskoj, ne u Istri, ne u jednoj jedinici, nego globalno, prema podacima Ministarstva financija porastao između 15% broj zaposlenih, a 30% plaće. I da je plaća prosječna u lokalnoj samoupravi 30-ak % veća od prosjeka plaće u Hrvatskoj. To ipak nešto govori. Znači, da ima možda neke rezerve da se i tu malo stegne … i da se, je li, nastoji uštedjeti neke novce i na, ja bih rekao prije svega zaustavljanju daljnjeg zapošljavanja dok ova kriza traje i raspolaganju sa postojećim kapacitetima. Evo, znači to je samo jedan primjer, vjerojatno se može i u drugim segmentima štedjeti. Država je štedjela na ovim nekim drugim stavkama, od materijalnih rashoda pa sve do kapitalnih ulaganja. Nažalost, kapitalna ulaganja bez supstitucije sa EU fondovima, prostor će biti sve uži i znači, moje poruke nisu ovo što sam čuo, demagoške, ne, one su realne. Znači, imamo novac, samo moramo znati kako ćemo ga upotrijebiti. A ne možemo ga dobiti tek tako za likvidnost, nego za projekte, a da bi ga dobili za projekte, projekte moramo imati. Znači potpuno je, ono, promjena jednog …, dakle jednog pristupa da se okrećemo prema projektima i prema EU sredstvima. To moramo jednostavno zajedno napraviti.

pomoć najmanje razvijenima ili nerazvijenima pa poglavito ono uravnotežen razvoj Hrvatske, sve je to lijepo, ali ja baš tu nisam nekako optimist jer se iz ovoga svega svodi nekakav zajednički nazivnik da se uzelo tamo gdje ima, dio nečega čega nema. Nudi se dio čega nema. I kako mi svi promišljamo ovdje lokalno na neki način, i ja ću nastojati ovo pojasniti sa svoje lokalne razine. U mojoj županiji, u dijelu odakle ja dolazim, dakle po osnovi poreza na dohodak smo izgubili toliko, ali mi smo gdje se vrši najveća eksploatacija ugljikovodika, po osnovi uredbe Vlade smo izgubili gotovo 30% prihoda po osnovi naknade za eksploataciju ugljikovodika, to stoji. pogledajte sada situacije. Sad u tom dijelu smo izgubili, a s druge strane nam se kao kompenzacijska mjera nudi, dakle prihod od ulaznica za Park prirode Mura-Drava. Mura-Drava. Ajmo reći, to je jedan dio. A drugi dio kaže se još jedan, da ne govorim o porezu na dobit, to su zanemarive naknade, ali u članku 44. veli naknada za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala. za proizvodnju građevnog materijala. Ma molim vas lijepo, pa u mojoj županiji samo jednoj općini se eksploatira građevni materijal, kako ćete ga eksploatirati u ovome parku prirode, molim vas lijepo, to dakle ne stoji. A nema nigdje onih ugljikovodika koji bi, pa recite jednostavno, lijepo, evo može 50% općinama, 50% dakle županiji i stvar riješena. Ovako ne mogu se oteti dojmu da ovi vaši darovi o kojima ste vi govorili puno se svode, neodoljivo podsjećaju na onu pjesmu "Nosio joj je dar od srca, ali joj ga nije dao". Hvala lijepo. Odgovor na repliku, potpredsjednik Branko Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Evo, konkretno pitanje, probat ću odgovoriti s pozicije potpredsjednika Vlade jer ovaj segment ulazi u Ministarstvo gospodarstva. Koliko znam, Zakon o ugljikovodicima već definira omjere podjele prihoda od koncesije, je li tako? I vi već dobivate dio. … /Upadica se ne razumije./ … Izgubili ste na dijelu. Međutim, ova priča o kompenzaciji kroz promjenu sustava koncesija, opet se vraća na pitanje prihoda od koncesije na eksploataciju ugljikovodika što znači da možete očekivati nove promjene u korist jedinica lokalne i regionalne samouprave. Tako su mi barem rekli u Ministarstvu gospodarstva, evo, ja prenosim i ograđujem se lagano.

lokalnih jedinica kao što je netko spomenuo u Slavoniji. Možemo onda inverzijom doći do toga da će onaj koji će podržati ovaj set zakona glasao protiv onih jedinica koje će ostati bez određenih prihoda u svojim proračunima, znači protiv jednoga Buzeta sa 6.133 stanovnika, protiv jednoga Lanišća, protiv Cerovlja, protiv Gračišća, protiv Grokžnjana, protiv Oprtlja, Motovuna ili LUpoglave. LUpoglave. Ja bih se čak i složio sa onima koji kažu da možda nije suština u ovom trenutku da li će nešto izgubiti država, da li će nešto izgubiti lokalna samouprava. Suština je koliko će izgubiti građani u tim jedinice lokalne samouprave kroz povrat poreza, suština je koliko će izgubiti gospodarstvo u tim jedinicama. I sada ono što mene npr. smeta to su kriteriji, imamo ovdje jedno Lanišće koje je spalo na 329 stanovnika i sada gledam u ovim tablicama, prosječni dohodak u Lanišću 25.878 kuna, a u Funtani nedaleko od Poreča ili Vrsara ili svejedno ili na pola put između Poreča i Vrsara 21.793 kune. Šta je to? To jednostavno čovjek ne može shvatiti. A s druge strane ja sebi postavljam pitanje, da li je netko gospodine potpredsjedniče od vas, da li je premijer, da li je neki ministar uopće bio u Lanišću da vidi naprosto kako ljudi u tom kraju žive. A ja tvrdim jasno da Vukovaru treba sve, treba pomoći ali to je zapravo jedan istarski Vukovar. I ono što bih isto volio znati da li je ministar Lorencin npr. na vrijeme digao ruku za ovaj set zakona? Odgovor na repliku potpredsjednik Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Ne znam da li je ministar Lorencin digao ruku. Čini mi se da nije istakao da je protiv, ne znam, nisam primijetio da je rekao da je protiv. Što se tiče ovih vaših primjedbi i one prve teze koja se već po drugi put pojavljuje, a zašto onda ovi ne bi bili protiv koji misle da će neko izgubiti ovim zakonom, ja bih se složio s vama kada ne bi bilo jednog ključnog problema i argumenta. Ovi koji ulaze u sustav su doista siromašni, doista na dnu ove ljestvice od 550 jedinica koliko u Hrvatskoj ima i doista u krajevima koji su generalno manje razvijeni, siromašniji itd., itd. a ovi koji izlaze su ipak nešto postigli zadnjih 10, 15, 20 godina kroz ove potpore pa su malo investirali u ceste, u vodovode, u škole, u vrtić u ovo u ono i digli su standard usluga koje svojim građanima pružaju jednostavno jel su imali neke novce, a ovi nisu imali ništa i tu je ta kvaka. Mi moramo dopustiti ono što je malo prije zastupnik iz HDSSB-a isto tako spomenuo, mi moramo dopustiti bez obzira na tu nepravdu 20 godina da barem sada krene proces u kojem će te jedinice moći dobiti neku kunu više i uložiti u vlastiti razvoj. Pa nikad nije kasno za popraviti sustav i učiniti ga pravednijim i boljim, to je poruka.

na snagu sigurno će trebati još godinu dana da bi se sve pretpostavke dosegle i da bi on u punom omjeru od 1.1.2016.godine

donosi predstavničko tijelo koje je bilo nositelj njene izrade", e sada dalje se kaže "uz prethodno pribavljanog mišljenja svih jedinice lokalne samouprave sa tog područja". mislim da možda to nije do kraja dobro definirano iz razloga da se jedinice lokalne samouprave ne osigurava na neki konkretniji način da će to njihovo mišljenje biti i obavezno, dakle da će urbana područja koja donose strategije obavezno morati usvojiti mišljenje ovih lokalnih jedinica. Poznajući način suradnje između lokalnih samouprava i razliku u stranačkim bojama, da se tako izrazim, nisam siguran da li će biti u ovim koracima problema da neke lokalne samouprave neće biti u mogućnosti ili da se ovo njihovo mišljenje neće do kraja uzeti u obzir. Ne znam da li je bilo razmišljanja da i urbana područja odnosno predstavnička tijela tih urbanih područja takve strategije moraju donositi ne običnom nego dvotrećinskom većinom u svojim predstavničkim tijelima. Ne znam kako tu pronaći pravo rješenje za ove jedinice lokalne samouprave.

Dijelom ste upravu. Uvijek kada postoji to neslaganje političkih struktura između susjeda ili između grada recimo i županije uvijek postoji neki problem. I ja doista očekujem i ovdje problema. Ali ako je pristup da to za cijelu aglomeraciju odnosno za to urbano područje znači mogućnost više pa opet govorim kao i u ovom malo prije slučaju, pa tko smije biti protiv, odnosno tko može biti protiv, da ne kažem smije, nego tko može biti protiv ako mu to donosi da se onda kandidira na posebna sredstva i posebne fondove, rekao sam 5% Fonda za regionalni razvoj to je cca. 300 milijuna eura u 7 godina. 300 milijuna eura nije mali novac, to je 2,5 milijarde kuna samo za urbana područja ljudi. ako želite imati priliku koristiti ta sredstva pa naravno da ćete svoje vijećnike gurati prema tome da prihvate, da budu dio tog, ne znam kako bi ga uopće nazvao, zove se urbano područje ali sa namjenom da se tu zajednički planira projekte, evo to je namjena, je li, pa to nije neka nova administrativna tvorevina. To je samo dogovor između jedinica, susjeda da će realizirati ne znam, vodovod, cestu, most ili ne znam nešto drugo što će poboljšati komunikaciju i kvalitetu života. Tako da evo kažem kada bi gledali čisto administrativno, možemo očekivati probleme. A ako prevlada razum i ako se to shvati kao prilika ja probleme ne očekujem. Nova replika poštovani Valter Boljunčić. **Boljunčić, Valter (IDS)** Hvala. Pa ja bih se osvrnuo samo na jedan dio koji ste rekli a tiče se ovog Zakona o brdsko-planinskom području, vi ste rekli da će i dalje ostati nadoknade, međutim u Prijedlogu zakona o brdsko-planinskom području stoji da će se te nadoknade davati putem Zakona o regionalnom razvoju, tako da to je jedna stvar. I drugo, oni će ipak dok to prođe godinu dana biti bez tih sredstva. Nitko ovdje nije protiv toga da nerazvijeni dobiju ali ja mislim da se protiv toga da oni koji su sredstvima koja su se davala do sada uspjeli dostići neki dio razvoja da im se ta sredstva uzmu jer oni će opet pasti dolje. Kao što ste rekli nikada nije kasno da loša dakle, pravilo koje je bilo se promijeni na bolje ali isto tako vrijedi i zlatno pravilo da ono što je bilo dobro nemojte ići mijenjati. Odgovor na repliku Branko Grčić. Znači Zakon o izvršenju u toj godini definira zakonski temelj za isplatu naknada za kompenzaciju manje ostvarenih prihoda. Tako da tu ne vidim problem. A brojke, cifre su u samom prijedlogu proračuna. **Stazić, Nenad (SDP)** Republika poštovani Darko Milinović. Poštovani potpredsjedniče. Hrvatska ajde rekli ste pravedna raspodjela, onda mi iz Ličko-senjske županije ne razumije./… tebi Gospodine, sačuvaj nas ove nove pravedne raspodjele. Zato jer nam je samo ostala još od svih institucija državnih u Ličko-senjskoj županiji biskupija. Ukinuti su zavod za zapošljavanje, institut za krš, Croatia osiguranje, carine, Poljoprivredna agencija, Hrvatske pošte, hoćete dalje? Hrvatske šume, sud, INA, pazite mi na -20 i metar snijega moramo ići po lož ulje u Rijeku ili u Zadar, FINA, Hrvatske ceste, sve nam je to ukinuto i takvom politikom ove Vlade ovaj novi, novi Zakon o regionalnom razvoju je samo nastavak takve politike nove Vlade. A takvom politikom nove Vlade smo došli do toga da na ličkom veleučilištu je 30% manje upisano studenata. na sreću nam ne možete ukinuti. E sada, Slavonija ima 95 općina koje će dobiti potporu, vidim u Istri 13%, 13 tisuća ljudi je pogođeno lošijim standardom a u Ličko-senjskoj županiji pazite sada podatak, nema županije koja je više oštećena. 96% općine i gradova gubi potporu ovim novim zakonom, mi smo preživjeli teža vremena. Nemojte se ljutiti. Prije 50 godina i prije Domovinskog rata u Lici nas je bilo 200 tisuća, onda je došla politika regionalnog razvoja totalitarnog komunizma koji nas je sa 200 tisuća doveo sada na 50 i nešto tisuća. Čini mi se da je ta politika regionalnog razvoja slična samo u vrijeme komunizma je tu uključena likvidacija a ovdje nije. Na ovaj način, ovi

U ovu reorganizaciju državnih službi ne bih ulazio sad, ne mogu u to ulaziti zaista jer to su radili neki drugi kolege ministri tako da detalje ne znam. Što se tiče ovog zakona dakle ovdje je 6 jedinica koliko vidim koje izlaze iz sustava zato što imaju indekse po ovom indeksu koji je opet naglašavam HDZ-ova Vlada konstruirala i donijela i usvojila. 88,66 jedna općina je 111,87, 92,15, 86,66 i samo jedna je 78,66, dakle samo jedna je blizu ove granice. blizu ove granice. Ja tome ne mogu ništa, ja sam u startu rekao prema svima jednako sa granicom 75, prema svima jednako. I netko dobio, netko izgubio ali to je to. I opet naglašavam i vidite evo sada tu malo se konzultiram baš kada ste tako nastupili, konzultiram se kolegom Jakšom jer on vodi taj dio EU priče u našem ministarstvu. Mi smo recimo posebno za Gospićku županiju, Ličko-senjsku županiju pokrenuli program sa UNDP-em pripreme projekata za financiranje iz EU, kao pilot projekt u tri županije, jedna od njih je baš Ličko-senjska jer smo računali da tamo zaista treba pomoć. Recimo vaša agencija nije toliko aktivna kao u drugim županijama, tamo postoji neki problem. Dajte da ovaj gubitak kompenziramo kroz projekte. Vi ste idealni za takvu vrstu pomoći za takve projekte zato što imate sve pretpostavke da u bodovanju budete dobro bodovani i da vaši projekti budu na čelu liste izabranih projekata. Znači idemo mijenjati pristup, ono što sam već rekao, ali ovdje se ne da ništa praviti, vidite kakvi su indeksi. **Stazić, Nenad (SDP)** Posljednja replika, Đuro Popijač. Đuro (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle u svom izlaganju ste spominjali veliki potencijal i često to spominjete evo u ovim replikama financiranja iz sredstava i fondova Europske unije. U partnerskom sporazumu, naravno tu ste u pravu, predviđeno je upravo zahvaljujući članstvu u Europskoj uniji preko 10 milijardi eura za 4-5 godina, dakle za 5 jer je 2014. godina na isteku. I rekli ste da vi ne možete sve sami, ali ono ključno što možete i što ste morali to je pripremiti cjelokupnu podlogu da bi se na fondove moglo aplicirati. Neki dan sam vas pitao i vašeg zamjenika i ponovo vas pitam dakle kada će biti pripremljeni dokumenti, operativni programi, ruralni razvoj. Kada će se raspisati natječaj i kada će biti poznati pravilnici? Bez toga uzalud vam poziv poduzetnicima koji jedva čekaju da se natječaj počne raspisivati. Dakle još u ovom momentu nisu poznata pravila, a govorite o tome da bi trebali preuzeti odgovornost. Hoće. Drugo što ste postavili pitanje, odnosno konstatirali tko će biti konkurentan ako se uzme prilika i šansa da se povuče 40% sredstava. Pa bit će svi oni drugi koji su bili i do sada konkurentni od naših gospodarstva. Zašto, zato što poduzetnici iz Austrije, iz Italije, iz Njemačke, iz Danske, iz Poljske isto tako povlače sredstva 40, 50, 60% ali za svoju komponentu plaćaju kamatu od 1, 2%. Kako ćemo mi ponovno biti konkurentni sa 7, 8 ili 9% kamata za onaj dio, a osim toga gdje je i taj kapital i gdje su te garancije koje će dalje banke i što u tom smislu radite da osigurate ne samo lokalnim jedinicama sufinanciranje nego da pomognete i za onaj dio poduzetnika koji

politika do sada 80% financiranja investicija iz poreznih prihoda, 20% eventualno iz drugih izvora se okreće, znači to se vidi u proračunu. Drugo, poluga, najvažniji pojam. Znači europski fondovi su poluga, oni na sebe vežu dodatna sredstva i dodatne investicije. Na 8 milijardi kuna u proračunu ja očekujem da će investicije biti barem 11. Najveća poluga je u poduzetništvu, dakle u privatnom sektoru gdje smo dakle s obzirom na maksimalno financiranje do 45% investicije odmah sigurni da će ukupne investicije biti ne milijardu nego 2 i 200, 2 i 300, 2 i 400, ovisno gdje se investicija realizira. Za vlastiti udio za privatni sektor osigurali smo relativno jeftini HBOR-ov kredit. Tu smo liniju promovirali eo prije 2 tjedna na posebnoj konferenciji za novinare, znači i za jedinice lokalne samouprave i za privatni sektor za sufinanciranje eu projekata. Da. Dakle tamo zasad ima negdje oko 200 milijuna što nije dovoljno naravno, ali ćemo taj iznos povećavati ovisno o interesu i kako to sve skupa bude teklo. Šta sam još trebao reći? Ruralni, da. Dakle svi ovi natječaji idu bez obzira što operativni programi još nisu prihvaćeni zato što su troškovi elegable kako se to kaže od 1.1.2014. Natječaj za poduzetništvo ide do kraja godine, najdalje u siječnju. To je negdje oko 750 milijuna kuna iz eu fondova. Ruralni razvoj funkcionira na bazi mjera iz prethodnog pretpristupnog razdoblja jer je regulativa eu koja to regulira u zaostatku. Dakle nije greška Hrvatske. I još nešto samo, naša dva operativna programa su pred prihvaćanjem, a do kraja godine će biti prihvaćeno samo 50% od 170 ukupnog broja operativnih programa u Europi. Europa kasni ljudi, morate to znati. Sad smo završili sa replikama na uvodno izlaganje. Pitam žele li predstavnici odbora uzeti riječ, izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Poštovani Zdravko Ronko, Odbor za prostorno uređenje. Izvolite.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 39. sjednici održanoj 21. studenog ove godine Prijedlog zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s konačnim prijedlogom zakona i to kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom izlaganju istaknuto je da se predloženim zakonom prilagođava nacionalni i zakonodavni okvir smjernicama kohezijske politike da predstavlja podlogu za donošenje Strategije urbanog razvoja i da je to priprema za korištenje fondova Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine. Predloženim zakonom uređuje se mogućnost da slabije razvijena područja uspješnije koriste fondove Europske unije kao izvor financiranja investicija u svojim jedinicama lokalne i područne samouprave, naročito na potpomognutim područjima te područjima s razvojnim posebnostima. Zakonom se uvodi trajna mjera obveze nadležnog Ministarstva za regionalni razvoj, da osigura sredstva za sufinanciranje pripreme i provedbe projekata sukladno proračunskim mogućnostima u područjima koji prema stupnju razvijenosti najviše zaostaju za prosjekom EU. Izraženo je zadovoljstvo predloženim zakonskim tekstom kojem je cilj smanjiti regionalne nejednakosti investicijama u slabije razvijena područja i područja s razvojnim posebnostima. Naglašena je potreba jačeg nastojanja da se iskoriste sredstva fondova EU koja bi se usmjerila u područjima koja prema stupnju razvijenosti najviše zaostaju za prosjekom EU. Uz naglasak na potrebe jačanja konkurentnosti regionalnih jedinica ukazano je na uvjete za povlačenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjenih urbanim područjima. Budući da se ustrojavaju kao urbane anglomeracije sa središtima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku istaknuto je razmišljanje o tome da se uz spomenute u urbanu anglomeraciju budu uključeni i gradovi poput Zadra, Varaždina, Šibenika, Broda, Pule itd. Predloženim se zakonom na temelju modela ocjenjivanja stupnja razvijenosti utvrđuju potpomognuta područja, te je u vezi s tim istaknuto da bi u zakonom predviđene trebalo uzeti u obzir i druge parametre i kriterije kao što su depopulacijska područja ili prometna izoliranost određenog kraja. U raspravi je također istaknut velik broj jedinica lokalne samouprave koji u razvojnom smislu zaostaju za nacionalnim prosjekom Republike Hrvatske. Naglašeno je očekivanje da će na temelju kriterija iz predloženog zakona i prethodno provedenog postupka ocjenjivanja stupnja razvijenosti mnoge jedinice lokalne samouprave biti uvrštene u potpomognuta područja to više što nepravda traje predugo. To je stanje bilo razlogom depopulacije tih krajeva, te je izražena bojazan da bi one u slučaju nečinjenja takvima mogle ostati i u budućnosti. Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj trebalo bi pomoći jedinicama lokalne samouprave stručno i financijski u odabiru i pripremi projekata kojima će aplicirati za sredstva iz fondova EU, te da postupak bude objektivan i javan. Zatraženo je obrazloženje o određivanju prijelaznog razdoblja za one jedinice lokalne i područne samouprave za koje se u godini prije početka novog višegodišnjeg financijskog okvira utvrdi da ne ispunjavaju uvjete za zadržavanje statusa potpomognutog područja. Dakle, nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora odlučio je većinom glasova, 6 za i 1 suzdržan, predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Hvala Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika govorit će poštovani Kajin, a poslije njega Juhas. Poštovani gospodine potpredsjedniče, zamjeniče ministra još jedanput. Oni koji ne budu glasali za ovaj Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili onom nakon toga o brdsko-planinskom području ti neće biti protiv onih lokalnih jedinica koje će na taj način nešto profitirati bilo da se nalaze u Dalmaciji, bilo da se nalaze u Slavoniji i obrnuto. Oni koji će glasati za taj zakon neće biti protiv jednoga Buzeta, Lanišća, Cerovlja, Gračišća, Grožnjana, Oprtlja, ne znam Motovuna itd. Ja se slažem da je, lokalna samouprava će sigurno pretrpjeti ogroman udarac. Ali je još bitnije možda od same lokalne samouprave koliko će novaca izgubiti građani kroz povrat poreza, odnosno koliko će izgubiti naše gospodarstvo. Da i to treba reći Hrvatska je sigurno u jednoj ozbiljnoj krizi i sigurno je to taj cjelokupni taj ustroj na neki način valja reformirati. I ja sam na žalost uvjeren, da se mi tako skoro nećemo oporaviti ni 2015. a 2016. ja bih rekao tko god dobije i tada te godine 2015. naprosto slijedi jedno otrežnjenje. Ovdje se stalno spominju ti euro fondovi, ovdje se stalno pozivamo na Ja nisam euroskeptik, ali još jedanput ću reći da je korist u prvoj godini od Europe Hrvatskoj ili za Hrvatsku izuzetno mala, gotovo bih se usudio reći da je nikakva. I usuđujem se reći i to da ni jedna zemlja ulaskom u EU nije pretrpjela pod navodnicima štetu kao što je pretrpjela Hrvatska. Zašto tvrdim i zašto tako radikalno nastupam? Od 1.7.2013. do 1.7.2014. mi smo uplatili 537 milijuna eura Bruxellesu. Povukli smo 575 milijuna eura plus 38. Međutim, što je najgore? Što nam je prioritete na ovim prostorima određivao Bruxelles. Od tih 575 milijuna eura samo IPA 1 a a to je nuklearna sigurnost i članarine koji direktno ostaju kod njih ide, išlo je od tih 570 milijuna 160 milijuna eura za prekograničnu suradnju povukli smo 10,8 milijuna kuna, za promet 58,9 milijuna kuna, za zaštitu okoliša 59 milijuna kuna, regionalnu konkurentnost 38, za razvoj ljudskih potencijala 44 i IPA 5 ruralni razvoj koliko 44,8 milijuna eura. Čak bih se usudio reći da je Europa našim sredstvima u ovoj prvoj godini financirala sebe, a ne nas. za regionalnu konkurentnost od 38 milijuna povlači 0,8%, za razvoj ljudskih potencijala svega 2,74%, za ruralni razvoj 11,7%, za prekograničnu suradnju 200 tisuća eura, za promet nula i sva sreća da su Hrvatske Hrvatske vode usmjerile zajedno sa Kaštijunom 67 milijuna eura put Istre. Ono što isto tako kada gledamo tu rastrošnost Europe zapravo vrijeđa kada neki europarlamentarci npr. ulaze u prostore ne znam Hypo banke u Puli O čemu mi zapravo ovdje u ovome zakonu između ostalog govorimo? Samo ukratko. Trebao bi smanjiti regionalne nejednakosti kroz posebne intervencije usmjereno isključivo prema slabije razvijenim područjima itd., itd. da ne citiram cijeli ovaj pasus. Ne jedanput sam ovdje u sabornici, i maloprije, spomenuo i Lanišće, ali i Oprtalj i Graćišće i Grožnjan i Motovun i Cerovlje i Lupoglav pa i moj Buzet gdje danas živi tamo 6133 ljudi, a tamo negdje '50. u Buzetu je živjelo oko 14 tisuća ljudi. U jednome Lanišću ako se ne varam 1910. oko 4800 ljudi. Jasno, kako su se formirale male općinice nešto je otpalo na Općinu Lanišće gdje danas živi 329 ljudi, nešto na Livade, na Toplice odnosno Oprtalj gore itd., itd. Ali 50% stanovnika odlazi put Italije, put Rijeke, put zapadne obale Istre ili Pule. Kamo idu? Idu za poslom. Poslije 2. svjetskog rata sve je bilo poharano, barem gore kod nas, razoreno, nakon '47., '54. rješava se status Istre. Upravo tu prolazi ova Zona A, Zona B. Sustav se rješava, uspostavlja tek … sporazumima '70-ih. Prostor napušta preko 140 tisuća ljudi u onom periodu i sigurno da taj biblijski pogrom ne znam egzodus je uz 17 000 svetih žrtava koliko ih je Istra izgubila za rata ono što je Istru strašno ili najbolnije pogodilo. Zato me isto s druge strane boli, i ovdje se isto govori o racionalizaciji lokalne samouprave. I tu da, moramo o nečemu razgovarati. Prekjučer su baš dečki vadili podatke kolik recimo fešti se organizira u Istri u godinu dana. Između 300 i 500, 30 do 50 milijuna kuna. Imamo sve, fešte od malih pužića, pašte, do fešte od vampira. Samo za fešte od pašte 252 tisuće kuna u jednome Žminju. I tu uključili su PR agencije 40 tisuća kuna, čak imamo sada fešte od palačinka za 7 dana po istom obrascu gdje će PR izvlačiti 40, 50 tisuća kuna. To se jednostavno ne radi. Ono što mene međutim najviše naprosto boli kada stotine i stotine hektara naprosto prelazi u ruke dužnosnika koji su državno javno trebali čuvati kao svoje. I uvijek si postavljam pitanje što bi mi recimo mater rekla da dođem doma i kažem slušaj ili … /Govornik se ne razumije./… jedno pet hektara tamo poljoprivrednog zemljišta za 5, 10 tisuća eura. I to sam si urbanizirao i sad prodao za 5 ili 10 milijuna eura. Pa vjerojatno bi rekla nemoj doći niti na pogreb. Ali to se naprosto radi i to ne može tako. I zato kažem da tu lokalnu samoupravu valja racionalizirati. 576 jedinica je apsurd, treba nadzirati. Ali bogami i državu treba decentralizirati i radikalno regionalizirati. Nije logično da otpočetka krize povećavamo broj zaposlenih za 7000 da ne govorim koliko ih je u Istri. Lokalni prihodi su 21,9 milijardi kuna, državni izvorni prihodi prije smo glasali za rebalans 114 milijardi kuna. Meni je drago da će ovim zakonom nešto sitno profitirati Slavonija, treba voditi računa o njoj, ali isto tako ću reći da će silno naprosto izgubiti upravo taj kontinent Istre, ta centralna Istra, ta unutrašnja Istra ili ne znam kako da je naprosto nazovem. Jasno je i pojedini čelnici su se naprosto drznuli dirati i u plaće, što im nije pripadalo, i da ne govorim u sve ono ostalo što ni na koji način nije smjelo biti dovedeno u u pitanje ili zlorabljeno. Sve u svemu boli ovaj zakon. Znam koliko sam se za njega borio tamo 2002., ne mogu za istoga nažalost dignuti ruku i siguran sam da će standard govorim silno da ćemo izgubiti na samome standardu. Iako i to je istina ne može se standard građana Buzeta uspoređivati sa standardom građana u Slavoniji ili negdje u dalmatinskoj zaleđini. Ne može se standard Graćišća uspoređivati sa njima ili ne znam jednoga Lupoglava, Motovuna da dalje ne nabrajam. Nismo imali rata, 80% Istre je de facto na 10 ili 80% istarskog stanovništva je na 10 km od mora, blizina granice, izrađene infrastrukture itd., itd. ali još jedanput doista molim vas vodite računa u tim nekim općinicama, poglavito jednome Lanišću jer oni će pretrpjeti enormnu štetu. (SDP)** Pet minuta ostavili ste svom kolegi Šandoru Juhasu. to malo vremena što mi je ostalo, ali tako je dogovoreno. O dvije stvari bih ja govorio. Možda bi trebalo nastaviti u tom tonu u kojem je govorio i gospodin Kajin. Ja dolazim iz Baranje i podržat ću taj zakon, izuzetno se veselim tome da ćemo poslije dugog vremena možda uspjeti da uhvatimo priključak, priključak sa ostalim dijelovima Hrvatske. Jer kod nas ima naselja gdje nema vodovoda, kod nas ima naselja gdje nema cesta. Neki dan ste bili svjedoci jel' tako jedne medijske kampanje, djeca nemaju što jesti u školi. Da, djeca nemaju što jesti u školi gospodo moja. Nakon 1. svjetskog rata, nakon 2. svjetskog rata, za vrijeme austrougarske monarhije Baranja je bila špajza Europe. Danas je ta špajza presušila, danas u toj špajzi nema ništa, mladi odlaze, bježe gdje god stignu. To je realna situacija danas u Baranji. Nema radnih mjesta, industrija je uništena a zemlja je dana za bagatelu. Trebate proći Belim Manastirom, trebate proći u Torjancima recimo, Novom Bezdanu itd. u onim naseljima gdje nema ništa, nema trgovine, nema bircuza više, nema društvenog doma, ništa nema. Jedina šansa, jedni način da se uhvati priključak su ili fondovi EU jel tako ili na određeni način da država potpomogne. I onda možemo uspoređivati ta naša područja sa drugim područjima u Republici Hrvatskoj. Ja se kao mali sjećam, 60.-tih godina dolazili su ljudi, neki čudni ljudi u poslijepodnevnim satima sa ruksacima na leđima, donosili su smokve, suhe šljive, travaricu tamo nekakvu itd. igle, i mijenjali to za kukuruz. Nema više, nema više s kim zamijeniti, seljak je pao na noge i polako priča se zatvara. Druga stvar o čemu bih htio pričati je vezana za urbana područja, člankom 14. stav 6. kaže: "Da su manje urbana područja gradovi koji prema posljednjem popisu stanovništva imaju manje od 35 tisuća stanovnika, a čija središta imaju više od 15 tisuća stanovnika." Baranja je jedna prirodno geografsko, društveno geografski zaokružena cjelina omeđena sa Dravom, i omeđena sa Dunavom i na sjeveru sa mađarskom granicom i to tako funkcionira već posljednjih stotinu godinu. Beli Manastir je uvijek bio središte toga, Beli Manastir je bio jedna urbana cjelina gdje su ljudi dolazili obavljati sve svoje poslove. Zahvaljujući politici kakva se provodila, zahvaljujući događanjima koja su se dogodila posljednjih 20, 25 godina u Belom Manastiru, i ne samo u Belom Manastiru nego u Baranji je formirano 8 jedinica lokalne samouprave sa Gradom Belim Manastirom i tu pomalo svako počinje voditi ili svako vodi svoju politiku. Znamo kakva je situacija, u jednoj jedinici su jedni na vlasti, u drugoj su drugi u drugoj su drugi na vlasti, itd. i manje-više svako vodi računa o sebi što je potpuno normalno. Mislim da bi trebalo taj članak promijeniti jer ako govorimo o prirodno geografskim nekakvim cjelinama onda, ili nekakvim čimbenicima koji formiraju urbano područje, onda ne možemo se bazirati samo na tome da kažemo određeni broj stanovnika. Ne može biti dominantan broj stanovnika, do nigdje nije tako uspjelo. Postojali su nekakvi sustavi koji su prije govorili ne znam ja u Francuskoj, pa kažu grad će biti sve ono što je preko 5 tisuća stanovnika, a ono što je 4 999 e to će biti selo. Ako taj model budemo primijenili ovdje mislim da ćemo učiniti dalju veliku štetu Baranji, Baranjcima i da neće biti nekakvog bitnijeg napretka. Zbog toga ja molim da se to, taj stavak 14.-tog članka modificira modificira na određeni način, da se uvaže ti prirodno geografski čimbenici i da onda ta urbana cjelina ili to urbano područje može aplicirati kvalitetno prema europskim fondovima jel na taj način ako ostane tako mislim da nećemo polučiti one rezultate koje bi mi mogli polučiti kao pogranična regija, kao područje koje ima dobre odnose sa Republikom Mađarskom, kao područje koje se nalazi neposredno ili s druge strane granice Srbije a i Bosna je izuzetno blizu i sva ta područja mogu onda zajednički replicirati. Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo sada na replike. Prvo tri replike poštovanom Damiru Kajinu. Prvu će iznijeti Furio Radin. Kada ste govorili o onome što se dogodilo u Istri 45., 47., 54. godine onda svaka riječ se mora vagati jer je tada napustilo taj dio broj ljudi za koji ni danas ne znamo koliko je točan. I demografije su tada radili za sustav, za sistem i pretjerivanje je bilo na svim stranama. Tako i …/Govornik se ne razumije./… već pretjeruje kad to suzuje na 140 tisuća, tako najvjerojatnije i Tito je pretjerivao s druge strane kad mu je …/Govornik se ne razumije./… i kad je govorilo o 350 tisuća u poznatom govoru koji je imao u Crnoj Gori. Dana danas mi ne znamo koliko je ljudi otišlo i tako me čudi da gospodin Kajin stalno tupi taj 140, 140, 140 kao i druge brojke koje navodi, uvijek jedno te iste brojke. I na kraju ti ljudi nisu otišli, nego ajde da kažemo morali su otići a svi mi ovdje znamo što znači kad kažemo da su morali otići. Nakon svakoga rata ljudi moraju napustiti zemlju, a to mora te napustit zemlju uvijek znači da su na neki način istjerani. Jer niko ne ostavlja svoju kuću, što je, zato što tako hoće. Oni su otišli iz dva razloga, jedan je razlog bio nacionalni a drugi je razlog bio politički jer je otišlo najviše Talijana, a otišlo je i Hrvata.

DI)** Sigurno sam da glede te tragedije koja Istru pogađa ili ti ne gledaš na tu tragediju drugačije od mene, niti ja gledam bitno drugačije od tebe gospodine Furio Radin. Ja kad sam govorio o tome koliki broj ljudi napušta Istru u onom periodu post revolucionarnog primitivizma nakon prvog, drugog egzodusa, govorim o 140 tisuća. Kada govorim o kojem broju se radi kada spominjemo Hrvatsku, onda se radi o 186 tisuća, a kad govorim o Jugoslaviji, negdje oko 225. Nitko, slažem se, ne ostavlja svoju kuću, nitko ne ostavlja svoje imanje za koju su generacije i generacije radile. Ali znam tko preuzima danas te kuće i …, Žerjavić i MUP. Ali Ali znam da danas mnogi naprosto useljavaju u te kuće i grabe ono što bi trebalo biti naprosto svetinja. I protiv toga se treba boriti. I protiv toga se treba ustati. Ljudi uzimaju palače za nekoliko tisuća maraka. Pa gdje toga ima? Ljudi uzimaju na desetine hektara koje si potom urbaniziraju od predsjednika IDS-a, počasnog, preko predsjednika zajednice podružnica …, da ne govorim o svima ostalima. 50-ak dužnosnika u Istri teže je od 2 milijuna eura, kako? Na način što su javno pretočili u privatno. Ti taj problem ne možeš osjećati drugačije od mene jer moj… … /Upadica Stazić: Molim vas, bez dobacivanja./ … … isto tako sudjelovali, ali na onoj strani koja je stradala. A gdje su bili tvoji, o tome drugom prilikom. Druga replika, poštovani Darko Milinović. Izvolite. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine Kajin, vi ste govorili da je Hrvatska jedina zemlja koja je imala zapravo ne koristi od ulaska u EU već štete s čime se djelomično naravno mogu i složiti, ali to je još jedan odraz nesposobnosti ove Vlade da aplicira prema EU fondovima na onaj način na koji smo svi to, bez obzira pozicija ili opozicija očekivali. Ali kada govorimo o aplikaciji pojedinih županija na EU fondove, žao mi je što tu nije potpredsjednik Grčić, evo mi smo aplicirali iz Županije ličko-senjske jedan … centar za razvoj i pazite razloga zašto nam nije usvojen, zapravo zašto je odbijen, zato jer imamo premali broj stanovnika u odnosu na cjelokupni broj stanovnika RH. I napominjem da su se nekada projekti posebno raspisivali sa posebnim kriterijima za područje od posebne državne skrbi ili nerazvijena područja. Na ovakav način odbijanje projekata kao što sam spomenuo ovaj projekt Centar za razvoj u Ličko-senjskoj županiji, opet kažem, ne da će nas biti 50 tisuća već će nas biti duplo manje. S ovim prijedlogom zakona, netko je spomenuo da 13 tisuća građana u Istarskoj županiji pogođeno, da će živjeti lošim standardom, u Ličko-senjskoj županiji je to 50 tisuća građana. Kad bi bio to ekvivalent prema Istarskoj županiji, to bi značilo da bi u Istarskoj županiji,

Produžit ćete mi 10 sekundi? Da se tim sredstvima razvijali vrtić i infrastrukturu i da su sada te općine i gradovi koji su do sada koristili ta sredstva postali razvijeni, što znači da bi sada trebalo bi im to ukinuti pa vratiti ponovo u nerazvijena nasilja i na taj način zapravo kazniti ono što smo mi uspješno koristili kao institut regionalnog ravnomjernog razvoja. **Stazić, Da ne bi netko slučajno mislio da sam ja protiv EU, nisam. Niste niti vi gospodine zastupniče. Ja sam samo govorio o nekim podacima da smo mi od 01.07.2013. do 01.07.2014. uplatili 537 milijuna eura, a povukli 578 plus 38 milijuna eura. Ali treba imati na umu da za nuklearnu sigurnost i članarine smo mi uplatili ili ostavili 160 milijuna eura. I ono što je najveći problem, prioritete nama određuje Bruxelles, ne mi sami sebi. Ja sam uvjeren koja god da bi bila Vlada, kad bi sebi određivala prioritete da bi tih 537 milijuna eura puta 7, gotovo, zarez 6, koliko je euro, 4 milijarde kuna, neusporedivo vjerodostojnije utrošile no što ćemo ih utrošiti na ovaj način. Ono što me malo isto pogađa ili boli, da od 38,6 milijuna eura za regionalnu konkurentnost u Istri smo povukli 0,82%, za razvoj ljudskih potencijala od 44,7 milijuna eura 2,74%, za ruralni razvoj od 44,8 milijuna 11,7 milijuna, a za prekograničnu suradnju svega 200 tisuća eura, a za promet naprosto 0 naprosto 0 kuna. Znači, za … od Buzeta dolje prema Puli, za Lupoglav, prema Bršici ili Raši, svejedno, nismo povukli niti lipe, a to je ono što treba naprosto biti kičma jednog budućeg razvoja istarskog prostora ili bolje rečeno, razvoja onakav kakav je nekada do '90. godine ili do 2001. bio naprosto na tim prostorima kada su možda neki drugi prioriteti bili

i nabrajanjem ovih općina koje su po nekim vašim kriterijima, da kažem, najnerazvijenije u Istarskoj županiji zapravo doveli, čini mi se, neizravno u sumnju sve nas u izračun tih kriterija, odnosno kriterije koje je postavilo ministarstvo. Naime, kada gledamo ovu tablicu po indeksu razvijenosti koju je izradilo Ministarstvo regionalnog razvoja onda vidimo da je najnerazvijenija općina u Istri Cerovlje sa 86,57% od indeksa razvijenosti prosjeka cijele Hrvatske, nakon toga slijedi Motovun sa 88,7 pa Karojba neke kažem niste ni spominjali iako i one spadaju. Ali moram reći da je evo to Cerovlje općina koja ima u Istri najniži indeks razvijenost a onda je 86%. A gledajte da među prvih 30 koje su najnerazvijenije općine u Hrvatskoj je 20 iz Slavonije i one imaju indeks razvijenosti ispod 25%. Pa sada ja ne znam jeli izračun ministarstva loš ili vi to drugačije prezentirate? Hvala lijepo. Na repliku odgovara poštovani Damir Kajin. prihod ili bolje rečeno prosječni dohodak u jednom Cerovlju najniži u Hrvatskoj ali govori sam o apsurdima ovog izračuna. Npr, prosječan dohodak per capita Općine Lanište sa 329 stanovnika je 25.878 kuna, a jedne Funtane koja je između Poreča i Vrsara gdje nema obitelji, ako ima obiteljsku kuću da joj ne vrijedi 2 milijuna eura je 21.793 kune. Nemam sada podatak za Cerovlje, to je ono jednostavno što mi daje za pravo da posumnjam u ove kriterije. S druge strane nisu to najsiromašnije općine u Istri. Ja sam siguran da u tu kategoriju ni na koji način ne možemo podvesti npr. jedan Buzet ili ne znam malo iznad nas jedan Lupoglav. S druge strane isto tako sam uvjeren da mi standard kojega imamo u Istri od Buzeta do Lupoglava pa dolje do Cerovlja ne možemo uspoređivati danas sa standardom u Slavoniji. Mi nismo imali rata, 80% Istre na udaljenosti 10km je od mora, tu je blizina granica, infrastruktura, lakše je normalno i plasirati proizvode i doći do radnog mjesta, ali isto tako imajmo na umu i činjenicu da je npr. '45. Istra vjerojatno imala više asfaltiranih cesta nego cijela ondašnja I kada govorimo o ovom zakonu ono što je najveći gubitak nije to samo gubitak lokalne samouprave, ako se lokalna samouprava preustroji ona će se snaći, nego problem je što gube građani i što gubi naše gospodarstvo i to će biti jedan nenadoknadiv gubitak. Ja sam replicirao uvaženom kolegi Juhasu. Poštovani kolega vi ste u svojoj raspravi govorili o tome da je Baranja nekad bila uspješna u kojoj ste proizvodilo, bila je rekli ste špajza, a u toj špajzi sjećam se iz Međimurja je bilo svega. I na što je spala Baranja ali i Slavonija i mnogi dijelovi RH? spali su na skrb. Rekli ste ili ćemo dobiti sredstva iz EU ili da nam država pomogne. Jučer sam bio na Cresu i u jednoj kancelariji sam vidio jedan zgodan crtež, fotomontažu zapravo gdje se govorilo o investicijama ove Vlade i na investicijama je bila slika Trga bana Jelačića, a na slici su došli Trotteri iz Mućki sa onim svojim poznatim vozilom trokolicom i rekli su, ovo su investicije koje je gospodin Grčić doveo u Hrvatsku. Dakle niste nasjeli na lažni Grčićev optimizam. Ova Vlada je učinila, a i prethodne vlade one su započele to, sve da unište tu špajzu o kojoj ste vi govorili. Poljoprivredne proizvodnje nema, poljoprivreda iz dana u dan se uništava, a sve više uvozimo lošu, skupu poljoprivrednu robu dok su zemljišta u RH zapuštena.

Kolega Juhas, rekli ste da su u Baranji djeca gladna. Ja vam u to vjerujem, ali u to morate uvjeriti premijera i pozivam vas da se toga sjetite, prisjetite kada će biti glasanje o državnom proračunu. Spomenuli ste članak 14.zakona, urbana područja,jedan propust koji se predlagatelju dogodio, a nadam se da predstavnik Vlade sluša što se govori, tim člankom 14.je propisano da grad sjedište s najvećim brojem stanovnika na prijedlog grada, ministar utvrđuje pripadajući dio urbanog područja na prijedlog predstavničkog tijela ili gradonačelnika. Ne piše u zakonu, u zakonu ne možete upotrebljavati izraz grad. Ovlasti gradonačelnik ili predstavničko tijelo. U tom istom članku imate uz mišljenje jedinica lokalne samouprave, samouprave, mišljenje predstavničkog tijela ili općinskog načelnika odnosno gradonačelnika jer ovo je poseban zakon u kojem nadležnosti što se misli pod gradom, općinom i županijom, a to imate problem i u članku 13.stavak

dakle govorim o raspravi i članku 14. Zakona koje je kolega Juhas spomenuo, problematizirao i ja ga još problematiziram šire da je Vlada ponudila formulacije iz zakona iz kojeg se ne zna tko će u ime građana donositi odluke, izvršna vlast ili predstavnička vlast? Na repliku odgovara poštovani Šandor Juhas. **Juhas, Šandor (Nezavisni)** Da, govorio sam špajzi, govorio sam o urbanim cjelinama, urbanim sredinama. Da je ta špajza prazna krive su sve Vlade ali nije ova Vlada dala u bescjenje zemlju i nije ova Vlada provela privatizaciju nego je netko prije toga to napravio. I mislim da ti snose upravo najveću odgovornost. hektar zemlje, zakup hektara zemlje a to je najveće bogatstvo Baranje 300 kuna i dobio je koncesiju na 50 godina tržišna vrijednost te zemlje je negdje oko 1500 kuna, onda bi valjda netko trebao i o tome malo da razmisli pa da pomogne onda tim jedinicama lokalne samouprave i na taj način. A pomoći će se Baranji i na taj način ako se Beli Manastir formira ili proglasi i taj zakon doradi taj članak postane jedno urbano središte koje će onda snagom svoje gravitacijske moći privući sve ostale jedinice lokalne samouprave, zaokružiti će se jedna cjelina i moći će da funkcionira onako kako je funkcioniralo do 1991. godine kada je Baranja bila jedinstvena upravna cjelina, općina. Kada su formirane ove ostale općine i jedan od razlika možda je i taj, je li tako, da je došlo do takvog gospodarskog stanja u kakvom je danas. To je to. Dobar dan poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Dakle danas je jedan u nizu zakona koji su dosta vezani za druge zakone, dakle Zakon o regionalnom razvoju, o brdsko-planinskim područjima, naravno i Zakona o financiranju lokalne samouprave. Prije svega, kroz raspravu do sada stekao se dojam da postoji dio zastupnika koji želi glasati protiv toga da nerazvijeni dijelovi Hrvatske dobiju potporu što jednostavno nije istina. Dakle nitko ne ide na činjenicu da onaj koji je po nekim indeksima nerazvijen ne zaslužuje potporu smatramo da je treba dobiti ali ono što moramo vidjeti je i situacija što je bilo sa dosadašnjim potpomognutim područjima naročito brdsko-planinskim područjima koja na ovaj način gube potporu. Radi se prije svega o područjima u Gorskom kotaru ali i radi se kao što je rečeno već nekoliko puta 8 jedinica lokalne samouprave u Istri i preko 13 tisuća građana koji će ostati bez toga. Nadalje, pokušava se svesti krivnja na lokalnu zajednicu, na uprave gradova, na lokalne dakle čelnike kako se kaže koji pogledu iz Vlade u godinama krize za 30% povećali broj zaposlenika i za 30% su utoliko povećali plaće. To jednostavno nije točno. Ja sam već nekoliko puta rekao na primjeru recimo Pule, od 2008. do sada smanjilo je broj zaposlenika za 25% a prihodi koji idu na plaće iznose 10,8 izbornih prihoda. Prema tome, ali to je jedan osnovni problem kada se centralizirati želi nešto a ovaj zakon ide u tom smjeru jer do sada su recimo sa Fondom za nadoknade bile obuhvaćena 15,5%, sada će država uzeti 17,5%. Dakle radi se o centralizaciji sredstva. Kada se stvari centraliziraju onda jednostavno ne možete vidjeti kako to izgleda u pojedinoj zajednici. Imate isti …/Govornik se ne razumije./… za sve što ne vrijedi. Ako ćemo tako gledati, iako nije bilo povećanja plaća Istra je po razvoju druga, ima 158 negdje indeks razvoja, dakle 58% iznad prosjeka. Ako po vama su plaće veće za 30% onda to znači da su one 20% iza onoga što Istra ima u razvoju. Prema tome, već na taj način sa logikom se može vidjeti. smatram da činjenice koje se ovdje navodi, prije svega o tome da će brdsko-planinska područja, većina njih u Gorskom kotaru, u Istri, izgubiti taj dio i to kroz naredne tri godine da će se smanjiti samo će dovesti do toga da ćete imati ponovo nerazvijene krajeve. sa potporama uspjeli donekle dostignuti razvoj koji se, koji imaju i druge jedinice u tim područjima. Što se tiče dakle sredstva za potporu, trebate vidjeti i sljedeće da životni troškovi nisu svuda isti. Ako pogledate Istru uvijek ćete vidjeti da košarica za četveročlanu obitelj je 20 pa i više posto skuplja nego što se to radi u Slavoniji ili Varaždinu, sjeverozapadna Hrvatska i drugdje. Dakle, ne možete gledati samo na prihodovnu bez da gledate i na i na rashodovnu stranu. Ono što su dosadašnje potpore dale na ovom području trebate vidjeti u sljedećem, recimo u samoj Istri dakle u ovim dijelovima, u ovom razdoblju dok se dobivala potpora uloženo je preko 400 tisuća kuna u posljednjih 10 godina za pomoć u edukaciji i razvoju poljoprivrede. Socijalna pomoć je dana za u kući starijima i nemoćnima, radi se o prijevozu đaka, radi se o dakle stipendiranju učenika, radi se o stipendiranju studenata i to su jednostavno one činjenice koje su omogućile da se dođe koliko toliko na nekakav normalan razvojni dio. Ono što u ovom zakonu dakle nije dobro je sljedeće a to je da se u Zakonu o brdsko-planinskim ukida dio koji je samo vezan za dakle indikator brdsko-planinskog, nego se kaže da će sada se razvoj dobivati prema indeksaciji u regionalnom razvoju. A indeksi koji se koriste treba ih vidjeti da li su oni ispravni. Ja mislim da oni nisu ispravni iz nekoliko razloga. Prije svega, trebate vidjeti i druge stvari koje se navode u indeksima. Svakako morate uzeti specifične geomorfološke karakteristike određenoga područja. Imate prije svega troškove vezane za izgradnju i održavanje prometnica infrastrukture. Da li u nekom …/Govornik se ne razumije./… dijelu je isti trošak, na nekim brdima morate gradit infrastrukturu i morate raditi prometnice. Imate zimsku službu, imate rasvjetu i sve drugo što je u brdsko-planinskim dijelovima. Druga stvar, ono što je već nekoliko puta rečeno i od gospodina Damira Kajina. U tim našim sjevernim dijelovima su ostali stari ljudi i nezaposlenosti nema ili su dakle poljoprivrednici ili su u mirovini, a stalno dolazi do odljeva stanovništva iz tog dijela. Kada bi oni toliko razvijeni bili onda bi valjda došli ljudi tamo živjet, a ne bi išli ća iz tih krajeva. Drugo, te općine koje su u brdskim područjima imaju veoma malu gustoću naseljenosti, ali imaju ceste i sve ostale stvari koje treba dakle popravljat, održavati i jednostavno definitivno oni imaju veći trošak po jedinici stanovnika nego negdje drugdje. Smatramo da bi se u ovom zakonu, a mi smo dali i dva amandmana, prije svega amandmane na Zakon o brdsko-planinskim područjima gdje kažemo on bi se ustvari trebao maknuti taj prijedlog zakona jer on jednostavno briše naknade koje oni sada dobiju. Mislimo da to treba ostati, a mislimo isto tako da bi se adekvatno tome u Zakonu o regionalnom razvoju trebalo pustiti da brdsko-planinska područja ulaze da da li u prvu, drugu ili koju već potpomognuti nivo koji se koristi. Činjenica da ono što sam rekao ranije, ako je bila loša loša do sada politika i da dijelovi zemlje nisu bili razvijeni to svakako treba pomoći, ali to ne znači da sad treba uzet onima koji su tom pomoću donekle došli na neki razvoj koji će im definitivno sa ovim ovdje zakonom pasti i onda ćete opet imati problem, imat ćemo raseljavanje stanovništva iz brdsko-planinskih područja i jednostavno doći će do osiromašenja kod nas Istre, ali dakle i drugih dijelova, naročito Gorski kotar koji u tome ne vidi dakle svoju perspektivu. Svaljivanje dakle ceha za razvoj tih dijelova na lokalnu zajednicu i govoreći o tome da svi moramo podnijet jednaki teret, pa nije baš točno. Lokalna zajednica, znači jedinice lokalne samouprave i regionalne i na njih pada samo 5% prihoda, a ako gledamo dug na jedinice lokalne samouprave pada ispod 2% državnoga duga. Prema tome ne može se reći da je to isto. Druga stvar, ovim zakonima koji su dani ranije uzimaju se 2 milijarde kuna milijarde kuna lokalnoj zajednici, želi im se nešto vratiti iz tog istog novca ili kroz neke druge namete 1 milijardu, međutim to kada se računski pogleda nije točno. Osim toga, to nije da pola država, pola lokalna zajednica, uzeli ste dva, vratili ste jedan dakle, a država je uz to zadržala za sebe dio novca od PDV-a. Zadržala je novce od poreza na štednju na kamate, pa i od poreza na promet nekretnina zato što će se sada u situaciji kad imate masu neprodanih stanova na novoizgrađene stanove plaćati umjesto poreza na nekretnine plaćat će se i PDV na zemljište na kojem se taj stan nalazi, što dakle povećava cijenu. Ovaj prijedlog zakona dakle ne samo zato što se tiče Istre, iako naravno je bitno za nas, mislim da on loše djeluje na brdsko-planinska područja, mislim da on vraća u suprotnom smjeru nešto što je ipak koliko toliko dalo taj razvoj. I budimo jasni, to ne daje država, to se samo dio novca od poreza na dohodak koji prihod lokalnih zajednica, malo veći dio se pušta da ostaje toj istoj lokalnoj zajednici. To nije nikakav drugi fond nego samo se traži da ono što se ostvari u nekoj zajednici koja djeluje pod otežanim gospodarskim i drugim dijelovima da više novca ostane u toj lokalnoj zajednici. Ovaj zakon isto tako umjesto u decentralizaciju ide u obrnutom smjeru, ide ka centralizaciji. Problem centralizacije će vam biti sada i sljedeći. Umjesto da sredstva koja se ostvaruju u zajednici ostavite u toj zajednici zajedno sa dužnostima koje mora raditi pa da se vidi koja to zajednica može raspolagat sa svojim sredstvima i razvit se ili ne uzimanjem sredstava. Sad nijedna zajednica gotovo neće moći podmiriti svoje troškove i onda nećemo moći pričat o tome da treba smanjiti broj lokalnih zajednica jer će svaka imat potpuno pravo da krivi državu da ne može ostvariti svoj razvojni program jer je država uzela novac. Ako želite vidjet koja zajednica je uspješna, koja nije, spustite novac, spustite dužnosti pa da vidimo tko će proći, tko ne. Naravno, gledajući našu povijest svakako trebamo pomoći onim dijelovima, netko je dao i prijedlog da određeni dijelovi koji su još uvijek bili i zahvaćeni, dakle minska područja … trebaju ući u posebno područje što se potpuno slažem sa tim stavom. Ali na ovakav način sa centralizacijom, uzimanjem novaca i rušenjem nekakvoga standarda stanovništva koje je zahvaljujući tom novcu uspjelo doći na neki nivo, mislim da će se postići kontra primjer. I još jednom, to je novac koji je lokalna zajednica ostvarila. Mi ovdje govorimo o gubitku za 8 jedinica lokalne samouprave u Istri. turistička sezona donijela 7 milijardi eura, Istra sudjeluje sa barem 30%, u tom ako uzmete PDV Istra je samo ovog ljeta u državni proračun uplatila samo na temelju PDV-a 3 milijarde kuna, a gdje su trošarine na benzin, gdje su dakle druge trošarine koje ostaju. Prema tome, mi samo tražimo da lokalnoj zajednici spustite novac, spustite im dužnosti pa da vidimo tko može biti i nemojte ono što sam rekao prije zlatno pravilo, ako nešto nije u kvaru nemojte ići popravljati to. Hvala. Mi ne možemo na ovakvom primjeru bez kompenzacijskih mjera, dakle smatramo da onaj kome treba pomoć, treba pomoć, ali onome kome je ta pomoć pomogla nemojte je uzet sada kad im je presudno da u teškoj gospodarskoj situaciji prožive još ovih neko vrijeme. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo se javio poštovani Nenad Pleše, izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Boljunčić, sve bih potpisao šta ste rekli u svojoj raspravi. Spominjali ste broj stanovnika u Istri koji će biti oštećen donošenjem ovih zakona, da je to 13000 stanovnika, a ja ću vam dodati za informaciju da cijeli Gorski kotar će biti oštećen tim zakonima i to je 22000 stanovnika a u prosjeku je to 18 stanovnika po km2. Kad Kad govorite o centralizaciji sredstava, ja ću dodati tu i centraliziranju države i hrvatskih šuma, 83% Gorskog kotara pokrivenost je šumama. šumama. Od šumskog doprinosa je Zakon o brdsko-planinskom području jedinice lokalne samouprave Gorskog kotara na račun brdsko-planinskog područja imaju 5%. Ukidanjem tog zakona to će biti 3%. Dosadašnja cijena to je bila 3 milijuna kuna. Hrvatske šume svake godine izvlače cirka 430 tisuća metara kubičnih drvne mase, a kada bi se to pretvorilo samo u ogrjevno drvo ta bi vrijednost bila oko 130 milijuna kuna. Znamo da je sanitarno drvo u ukupnosti prodanog goranskog drva u vrlo malim količinama. Kad bi ostajalo više od šumskog doprinosa, kada bi ostajalo više od naknada za ceste i vode, dalekovode, naftovode, plinovode koji prolaze Gorskim kotarom onda više ne bi trebali ovakvih zakona, više novaca bi ostajalo tim zajednicama i onda ne bi dizali toliko graju oko donošenja novih zakona o regionalnom razvoju ili ukidanju postojećih.

ukine i dio promjene brdsko-planinskih područja, tj. da se makne taj dio koji kaže da mora imati indeks razvijenosti. I nadam se kada dođe do tog dijela do glasanja, da će zastupnici ne samo iz Istre i Gorskog kotara, nego i drugi uvidjeti da je to nužno i da će dati tu potporu. A definitivno i Gorski kotar tu spada, jer koliko puta da ne kažem maltene iz mora mi izađemo, uđemo u Gorski kotar tamo je snijeg, zatrpane ceste i drugo. Dakle, definitivno jedan dio Hrvatske koji zaslužuje zbog svoje ljepote potporu da takav i ostane. Druga replika, poštovani Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala uvaženi potpredsjedniče. Kolega Boljunčić i vaša stranka kao i HDSSB spadamo u regionalne stranke, pa mislim da u dijelu vaše rasprave kada ste govorili da je procjena Vlade prema nekim jedinicama lokalne samouprave da su do 30% trošile više nego što su smjele, da su nerazumno zapošljavale, isplaćivale plaće, povećavale u odnosu na državu i na ovaj drugi sektor javne uprave. Tu mislim da je procjena Vlade točno, zašto što mislim? Zato što je s jedne strane točno da nisu svi jednaki i da svi nisu nerazumno trošili novac, ali morate si priznati da postoje oni koji ne znaju upravljati sa svojim jedinicama lokalne samouprave i da je prava poanta problema u tome da bez sveobuhvatne teritorijalne reforme Hrvatske, bez uvođenja regija u Ustav i u samu funkciju u Republici Hrvatskoj što će nama 551 jedinica lokalne samouprave ako tih većine malih općina ne mogu si sami ni isplatit plaće, nego im državna pomoć služi kao servis za isplaćivanje Hrvatskoj kao zemlja članica EU mi ćemo se za godinu dana naći pred velikim problemom. Jer procjene su da je ovaj državni proračun za 2015. godinu jedan od zadnjih na ovakav način koji može izdržati država kao što je veličine i ustroja Republike Hrvatske. Dakle, mnogi financijski stručnjaci strahuju što će biti sa projekcijama za 2016. godinu i za ovo vrijeme koje je pred nama, pa se ja nadam da se možemo složiti u tome da neka buduća Vlada ako ova to ne želi treba sveobuhvatno krenuti u reforme teritorijalnog ustroja Hrvatske. Tada ćemo moći manje govoriti o tome, o teritoriju razvijenosti, nerazvijenosti, ako ozbiljno pristupimo problemu pravih, istinskih reformi. **Boljunčić, Valter (IDS)** Hvala. Pa dakle, ja sam definitivno na stajalištu da regionalizam se treba uvesti po meni u Ustav. Sva struka koja je do sada rekla, rekla je da je to jedan od bitnih preduvjeta. I isto tako i kažem naravno da Istra treba biti regija zaslužujući i gospodarski i svaki drugi razvoj kao što i drugi neki dijelovi zaslužuju biti regija. Ono što sam naveo, poslovni problem je sljedeći. Iz centralnog dijela se ne vidi tko je kakav. Netko štedi, a netko ne štediti, a onda svi ispadnu krivi. To jednostavno tako ne ide. Mislim da ono što sam rekao podatke za Istru govore dosta o tome koliko Istra štedila. Jedan primjer. Sanacija bolnica. Onda na kraju se mi malo sjećamo da ne kažem što zato što smo mi kao Istarska županija sa 70 milijuna kuna kada je bila u problemu istarska bolnica davali za lijekove, iako je ministar priznao da se mjesečno 24, tj. tj. godišnje 24 milijuna kuna daje manje nego što bi trebalo. Da bi nakon toga došlo sanacija i mi smo dali u biti na neki način 70 milijuna kuna državi da sa našim novcem sanira bolnicu. se svakako slažem i što mislim da treba je sljedeće. Dakle, kad imate centralnu državu koja uzima novac, onda svaka općina koliko god bila nerazumna u trošenju novca ima pravo se žaliti i reći, pa mi to ne možemo raditi jer država ima kasu koju daje. Onog trena kad vi spustite taj novac lokalnoj zajednici, ovlasti to vam je kao da generalni direktor u brodogradilištu mora ići svakog varioca gledati da li vari ili ne. Onog trena kad vi na lokalnu zajednicu spustite novac, ali i dužnosti vidjet će se tko može, tko ne može raditi i to je mislim pravi način da se vidi da li neka općina može opstati ili ne može opstati. To je dakle po meni prava stvar. Mislim da regionalizam i razlike koje postoje u regijama svaka ima svoju specifičnost. Kad smo pričali recimo o poljoprivrednom zemljištu, ono što je nama problem u Istri za vas u Slavoniji je rekli ste da je bašta u vrtu, to su za nas ogromna poljoprivredna zemljišta gdje se uzgaja. Prema tome, siguran sam da ovaj zakon ide u suprotnom smjeru nego što bi trebalo ići prema razvoju Hrvatske. Ja sam za to da se pomogne Slavoniji, trebalo se i prije. …/Upadica

nazvali ovaj zakon ili dali mu karakteristiku da uvodi novi oblik centralizacije. Po meni je to posljedica toga što unutar svih vlada do sada nije bilo međuresorskog usklađivanja ni ovlasti, odnosno obaveza, ni financiranja lokalne i regionalne samouprave. Resori pojedinačno vrše decentralizaciju ovlasti, odnosno obaveza i svakim zakonom donose nove obaveze općinama, gradovima i županijama i tu su samostalni bez koordinacije. A samo jedan, eventualno dva resora, dakle financije i sada regionalni razvoj, dolaze s prijedlozima zakona koji se tiče financiranja tih istih obaveza. I zbog tog nesklada u pravu ste ovaj zakon veliki dio financija ponovno centralizira. I drugi njegov nedostatak je, a spomenuli ste i solidarnost, u tome. Dakle, ovaj zakon počiva na načelu solidarnosti, koga? Onih koji imaju s onima koji nemaju. Međutim, da bi netko imao pravo tražiti solidarnost od nekoga mislim da bi bio minimum pristojnosti te iste lokalne samouprave da recimo ima prirez. Pa tako od 264 općine i grada koji ulaze u prvu i drugu kategoriju potpomognutih područja njih 136 nema prirez porezu na dohodak kao autonomni izvori prihoda lokalne samouprave. Dakle, više od polovice nema nikakvih prireza porezu na dohodak. I sada dolazimo do toga da oni koji plaćaju prirez će biti solidarni s onima koji nemaju prirez, koji imaju komunalni doprinos i komunalnu naknadu utvrđenu i raspisanu u minimalnom obliku s onima koji plaćaju u najvećem obliku. I to je drugi defekt ovog prijedloga. Posljednja replika, poštovani Giovanni Sponza. Izvolite. **Sponza, Giovanni (IDS)** Ma evo želio bih se referirati u ovom dijelu koji ste iznijeli poštovani kolega Boljunčić sa stavom da doista je konačno došlo vrijeme da svi skupa se založimo i za cjelovita i za održiva rješenja. Slijedom toga želim kazati da idemo krivim putem. Umjesto da paralelno razgovaramo o decentralizaciji, o regionalizaciji i o reformi jedinica lokalne samouprave slijedom čega bi došli do cjelovitih i održivih sustavnih rješenja mi idemo uvijek obrnutim putem, jednostavno ne shvaćamo da lokomotive razvoja jesu jedinice lokalne samouprave, da ih trebamo financijski ojačati njihov financijski kapacitet, da moramo prema njima imati puno povjerenje i da jedinice lokalne samouprave ili čelnik je ništa drugo nego državni namještenik na lokalnom nivou. Mi smo partneri, mi činimo jednu zajedničku cjelovitu cjelinu i slijedom toga želimo na lokalnom nivou i imamo potrebe rasteretiti državnu razinu nepotrebnih operativnih razina radnji a državnoj razini dati jednostavno da svoj kapacitet usmjeri prema strateškim promišljanjima. Novac uzimamo gradovima, novac uzimamo općinama i sutra ćemo ih ili sutra netko hoće te iste čelnike u jedinicama lokalne samouprave uvjeravati da nisu u stanju upravljati niti imati samostalni status jedinica lokalne samouprave. Zato se vraćam decentralizacija, regionalizacija, reforma jedinice lokalne samouprave i tema regionalnog razvoja je puno šira od same teme Zakona o regionalnom razvoju. Na repliku odgovara poštovani zastupnik Valter Boljunčić, izvolite. **Boljunčić, Valter (IDS)** Evo hvala. Ja bih dao samo jedan podsjetnik na ovo što ste rekli, ustvari dokaz toga, kada se sa nivoa države na lokalne zajednice spustilo problem građevinskih dozvola to smo mi riješili u Istri zaostatke. Za decentralizaciju nije bio jedan ured nego je svaki grad koji je to mogao raditi dobio, pokazalo se kako se lokalni problemi puno bolje riješe na lokalnom nivou. imamo lokalne izbore, što mislite da ljudi kad idu na lokalne, što se vidi koliko njih izlazi, pa oni znaju tko je radio dobro, a tko nije radio dobro 4 godine. Ne možete, ono što kaže nekog možete varat jedanput, neke ljude možete varat stalno ali ne možete sve ljude stalno zavlačiti po tom pitanju. Prema tome, lokalna zajednica zaslužuje poštovanje veće nego što joj se daje sa centralnog nivoa. To su dakle onaj motor kao što ste rekli motor koji je dosta bitan po kretanju Hrvatske. A kažem na ovim primjerima građanskih dozvola vidjelo se kako može raditi bolje. S druge strane imate primjer poljoprivrednog zemljišta koje je uzeto iz lokalne zajednice, dvije godine se ništa nije davalo, ušli smo u EU. Pitanje je sad da li se može uzgajati vinova loza ili ne zbog kvota koje se ima i na kraju se tko zna kome dodijeli neko zemljište, a ne onima koji su tamo 20 godina radili i proizvodili dakle mlijeko i mliječne proizvode. Mislim da je to jedna situacija koja ne ide u dobrom smjeru, treba ići ka decentralizaciji i to je po meni uz solidarnost kao što ste rekli ranije, solidarnost je ono što nam svakako ovdje treba. Oni koji nisu imali prireza sad neće imati ni porez na Pa i da stave prirez opet im dođe 0 na kraju. Jer onima koji su nerazvijeni je kupovna moć manja, plaća im je manja i ovim porezom na dohodak će im još manje novaca ostati. Prema tome, onim zakonom se još više smanjilo dakle dohodak nerazvijenima. Zahvaljujem. Saslušat ćemo još i klub HDZ-a i poštovanog zastupnika Josipa Borića. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi zamjeniče ministra. Odmah na početku da kažemo klub HDZ-a neće podržati ovaj Zakon o regionalnom razvoju jer ga smatramo još jednim velikim promašajem ove Vlade koji u kombinaciji sa predloženim izmjenama Zakona o porezu na dohodak čini kukuriku koktel za umiranje lokalnih samouprava na rate. Ako je zakon dobar, kao što nam se ovdje tvrdi, ako je odličan pa čemu onda, kaže logika, čemu onda sve ove silne kompenzacije kroz druge zakone da bi stvar vratili na isto i tim istim lokalnim samoupravama vratili barem približno ono što im oduzimamo ako je zakon dobar? Mi tvrdimo da je još jedan promašaj. Zašto? Pa jer 20 godina pokušavali smo i našli put do EU. Priča o fondovima EU bila je najbolja priča, pogotovo u ruralnim područjima je dala ono što je bilo potrebno, glas na referendumu za ulazak u EU. Godinama smo se pripremali, godinama smo govorili o mogućnostima nadograđivali smo sredstvima proračuna sve ono što nismo dobivali, obrazovali smo službenike da ulaskom u EU ostvarimo benefit, bespovratna sredstva za razvoj cijele Hrvatske, za razvoj gospodarstva, za razvoj najslabijih, najnerazvijenijih područja koji moraju imati prioritet i kojima država na svaki način mora pomoći. Kakav je to zakon koji oduzima onima koji nemaju, kakva je to regionalna politika. A ovaj zakon to čini. Dvadeset godina stvaramo institucije, stvaramo zakonske mogućnost, 576 lokalnih samouprava, ministarstvo, Središnja agencija za ugovaranje i financiranje, Agencija za regionalni razvoj, Strategija regionalnog razvoja, Zakon o regionalnom razvoju, Uredba o indeksu razvijenosti, karta regionalnih potpora, Zakon o otocima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o PPDS-u, Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara. četiri godine, tj. u ove tri godine od četiri godine mandata? Sporost Vlade i nedostatak vizije doveli su do još značajnijeg povećanja regionalnih razvoja. Zakon o regionalnom razvoju na snazi je od 2009., još 2012. počela je javna rasprava, tj. priprema ovog prijedloga Zakon o regionalnom razvoju. 4. studenog 2013. završila je i tada nam se predstavlja kao zakon koji donosi vrlo ozbiljne reforme u regionalnom razvoju. Donošenje zakona tada se najavilo za veljaču 2014., da bi se cijela 2014. provela u podzakonskim aktima, u stvaranju uvjeta da se zakon provede u 2015. Nažalost, Vlada se budi tek iz zimskog sna i gotovo nakon dvije godine javne rasprave ne kraju 2014. šalje zakon po hitnoj proceduru i Hrvatski sabor. Dvije godine znači ništa se ne radi i sad odjednom hitan postupak na koji su lokalne samouprave i regionalne samouprave imale 10 dana da se očituju. Jedno je jasno, od najave Vlade još na početku mandata o mjerama za ravnomjerni regionalni razvoj, o regionalnim razvojnim projektima i ulaganjima u manje razvijenim područjima nemamo ništa. Nedostatak volje, strančarenje, improvizacija, nerad i zanemarivanje politike regionalnog razvoja dovelo je do povećanja razlika. Najbolji primjer takve politike je karta regionalnih potpora po kojoj istih 40% sufinanciranja projekta dobiva poduzetnik u Vukovaru i u Zagrebu. U obrazloženju za hitni postupak istaknuto je da je to zbog potrebe da se Hrvatska što bolje pripremi za korištenje EU fondova. Mi možemo u klubu zaključiti znači da na kraju 2014. Vlada se još uvijek priprema. To je sve što je ove 3 godine Vlada u Hrvatskoj radila, analizira i priprema se. Gospodarstvo tone, građani siromaše a Vlada će se evo pripremiti i sve riješiti sutra. Tvrdimo da se županijske strategije i strategije regionalnog razvoja bezrazložno odgađaju, jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave ne temelju svojih strategija trebale bi predlagati i pripremati projekte za sufinanciranje EU fondova. Vlada umjesto da ih potiče i ubrzava pripremu strateških dokumenata čitavo vrijeme odgađa njihovu pripremu. Nevjerojatno zvuči plan ministarstva naveden u dopisima županijama iz 9. mjeseca ove godine da će se nova strategija regionalnog razvoja dovršiti do kraja lipnja 2015., te se očekuje usvajanje županijskih razvojnih strategija tijekom druge polovice 2015. To znači da će županijske razvojne strategije koje odražavaju stvarne potrebe u tim županijama biti aktualne tek od 2016. godine. Nedefiniraju se pokretači rasta za svaku od županija, ne utvrđuje se projekti koji se trebaju pripremiti jer će se financirati iz EU fondova. Lokalne samouprave su prepuštene same sebi, ulažu se vrlo ograničena sredstva u pripremu nasumice odabranih projekata. Tako vam Vlada kaže ulažite u projekte za izgradnju vrtića, škola a onda vas povratno obavijesti da ti se projekti neće moći financirati iz EU fondova. Znači da je Vlada našla samo put i mehanizme kako da dodatno osiromaši i tako siromašne jedinice lokalne samouprave. Izmjene poreza na dohodak samo su šlag na tortu takve brige. Decentralizacije i upravljanje fondovima na socijaldemokratski način. Imamo loš pristup strateškom planiranju, vrlo loš, nebriga aktualne Vlade vidljiva je i u činjenici da se nisu predvidjeli donošenje strateškog dokumenta na NUC 2 razini, razini važnoj za uspješno sudjelovanje u kohezijskog politici kao i u činjenici da su županijske razvojne strategije u prijedlogu zakona i dalje ostavljene kao strateški dokument koji se priprema na razini županije za područje županije, umjesto da budu strateški dokumenti koji objedinjavaju strateške prioritete i ciljeve svih općina, gradova i županija. Članak 15. uvodi potrebu donošenja strategije razvoja urbanog područja, a stavak 5. definira sljedeće: "Donosi ju predstavničko tijelo koje je bilo nositelj njezine izrade u prethodno mišljenje svih jedinica lokalne samouprave s tog urbanog područja." Što ako je mišljenje neke od tih jedinica negativno? Stavkom 4. mi možemo zaključiti stavkom 4. tog članka 15. "Da propisano mišljenje partnerskog vijeća mora biti pozitivno." Ako nije pozitivno nema strategije. A lokalne jedinice u tome mogu dati samo svoje mišljenje. I dalje se potiče centralizacija u donošenju odluka, to ne bi treba biti smisao ovog zakona. Programi iz članka 39. i 40., te programe donosi Vlada na prijedlog ministarstva i iz njih proizlaze mjere i projekti koji će se financirati. Možda najapsurdnije izvješće o provedbi tih programa svake dvije godine Vlada podnosi sama sebi, ne Hrvatskom saboru, ne bilo kome drugome, sama sebi. To je uvođenje paralelnog sustava. Vlada malo dopušta lokalnoj razini da planira, ali ipak smatra da je pametnije da ona planira i odluči što je u interesu te lokalne samouprave. To je za nas vrlo sebična pristup jer i unija daje sredstva iz svog proračuna nama za naše prioritete i temeljem naših strateških dokumenta. Za razliku od ovog pristupa Vlada nameće svoj diktat potpomognutim područjima. Riječ je o paralelnom sustavu i možemo se pitati gdje je tu lokalni razvoj. Vlada nas vraća godinama unatrag i pokazuje da ne razumije koncept lokalnog i regionalnog razvoja. To je ono o čemu smo pričali, planira se odozgo prema dolje, a mi tvrdimo da je prava i jedina strategija uvažavati lokalne samouprave i planiranje odozdo prema gore. Što nam se još nudi? Administrativno kompliciranje sustava, ništa bez vijeća. Imamo vijeća, sad ću vam ih nabrojati. Vijeće za regionalni razvoj, Partnersko vijeće statističke regije, Regionalni koordinatori, Partersko vijeće za područje županije, Partnersko vijeće za urbano područje, Lokalne razvojne agencije. Pa da li je svemu tome mjesto u ovom zakonu? To je ono osnovno pitanje. Dok se svi u ovoj svojoj nadležnosti i u sastavu uopće sastanu u godinu dana, mislimo da se neće ništa, apsolutno ništa desiti. Umjesto jednostavnog i prohodnog sustava koji brzo i efikasno odlučuje u nekoliko trenutaka, mi ćemo imati sastančenje, mnogo sastanaka da bi netko u konačnici odlučio što treba nekoj lokalnoj samoupravi. Što će biti od ovog fonda za pripremu projekata i sufinanciranje troškova provedbe? Ministarstvo je zaprimilo više inicijativa za osnivanje fonda, za sufinanciranje pripreme provedbe razvojnih projekata na potpomognutim područjima. Međutim, zakonsko rješenje i dalje predviđa da se visina i način dodjele pomoći za sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata na ovim područjima utvrđuje kroz poseban program koji usvaja ministar odlukom. ministar odlukom. Ovo je krajnje netransparentan način na koji će se utvrđivati tko će i uz koje uvjete moći ostvariti stručnu i financijsku pomoć za pripremu i provedbu projekata. Evo jučer čitamo, novi fond, 150 milijuna kuna ovdje, 30 milijuna tamo, milijarda ovdje, milijarda onamo. Sve nam se više čini da su ti EU fondovi ustvari za ovu našu državu golub na grani. I na kraju ono što je možda i najviše zaokupilo pažnju svih saborskih zastupnika, ali i cijele javnosti. Indeks razvijenosti, on i dalje ne uzima u obzir demografske karakteristike i utjecaj krize. Tijekom javne rasprave u prošlom prijedlogu Zakona o regionalnom razvoju bila je dosta inicijativa za izmjenom indeksa razvijenosti na način da isti uzme u obzir specifične geomorfološke karakteristike jedinica lokalne samouprave, demografske značajke u dužem vremenskom razdoblju, … stanovništva i gustoću naseljenosti, odnosno površinu jedinice zbog otegotnih okolnosti koje navedene karakteristike predstavljaju za ujednačeni razvoj RH. Mi izmjenama i dopunama uredbu o indeksaciji, ništa se posebno nije desilo. kriterija, stopa nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proračunski prihodi, stopa obrazovanosti i opće kretanje stanovništva nisu stvorili pravedan odnos i ono što mi svi primjećujemo, mnogi oni koji su nerazvijeni proglašeni su razvijenima i nestali iz vidokruga ove Vlade. I na kraju da zaključim, klub HDZ-a smatra da ovaj zakon nije dobar, da neće ispuniti svoju osnovnu funkciju iz članka 2. i pridonijeti društveno gospodarskom razvoju RH u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. On nije pravedan, kako je rekao ministar jer nije pravda uzeti onome koji nema i dati onome koji nema, to nije bila i nikada neće biti pravda. Ako izađe 80, a uđe 105 novih u sustav potpora, nema ni solidarnosti jer je veliki dio njih ispao, a na potpomognutim su područjima. Posebno tu mislim na Gorski Kotar. Lokalne samouprave sa potpomognutih područja, za njih je trebalo naći načina da i one opstanu u sustavu, a kažem da nam to omoguće jedino kroz pravedniji sustav indeksacije svih lokalnih samouprava. Nije istinita tvrdnja koja se često ističe da je ovaj zakon kraj dvostrukog sustava potpora, nakon mnogo vremena saznajemo da sve ono što je bilo najavljeno i ukidanje Brdsko planinskog zakona i Zakona o PPDS-u ostaje na snazi, ali u krnjem obliku. znači da sustav dvostrukih potpora nastavlja dalje. Zbog trogodišnjeg odugovlačenja i nečinjenja, zbog toga što ćemo cijelu 2015. potrošiti na formiranje tijela, provedbene akte, što će provođenje zakona prebaciti se u 2016., zbog dodatne centralizacije i uvođenja bespotrebnih vijeća, zbog potpuno promašenih indeksa koji ne daju pravu i približno istinitu razvijenost pojedinih općina i gradova, zbog ignoriranja lokalne samouprave, zbog nejasnoća oko fondova i sufinanciranja … države, zbog toga što smatramo da ovaj zakon treba ozbiljno popraviti što je nemoguće amandmanima, a nejasna nam je i hitnost koja to dodatno otežava, klub HDZ-a neće podržati ovaj Zakon o regionalnom razvoju jer, ponavljam, u kombinaciji sa izmjenama Zakona o porezu na dohodak, znači koktel za umirenja lokalnih samouprava na polagan, ali siguran način. I na kraju, možda je dobro da i vi shvatite što vam je poručio vaš gradonačelnik grada Rijeke, gospodin …, oprostite Bože jer ne znaju što čine. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo prijavljene 4 replike, ali njima ćemo se baviti u 15 sati. Sada određujem stanku. Hvala. Hvala vam